nekaj navedb, kar se tiče investicij v primarno zdravstveno varstvo. Če se pogleda te proračunske dokumente, so zneski precejkratnik zneska, ki ga je gospa omenila, 374 milijonov za primarno zdravstveno varstvo v državnem proračunu, s tem da je pa res, da je primarno zdravstveno varstvo, pa ne od zdaj, ampak že zelo dolgo, v pristojnosti občin. Država pač sofinancira določene stvari zaradi tega, ker je ocenila, da je treba, da občine same enostavno ne zmorejo vsega tega. Zato je tudi sprejet zakon o nujnih investicijah v zdravstvo za naslednjih 10 let in tam notri je natančno navedeno, koliko sredstev naj bi se za kakšen segment porabilo. Še nekaj je nujno potrebno odziva, to, kar je bilo že nekajkrat povedano, pa žal verjetno preslišan odgovor, kar se tiče eventualnega zmanjšanja dohodnine v skupnem znesku. To ne pomeni, da bodo občine prikrajšane. Res je dohodnina njihov primarni vir, ampak znesek, ki je v zakonu o izvrševanju proračunov določen kot povprečnina, je tisti, na podlagi katerega se izračunajo zneski, ki pripadajo občinam. Če občine iz svojih primarnih virov ne dobijo dovolj sredstev, jih zagotovi državni proračun. Tako da bi res prosila, da ne operiramo s temi minusi, ki dejansko to niso. Hvala lepa.

proračuna za leto 2022 in tudi 2023. Ob tem pa se tudi dela primerjave z obdobjem, ki ni primerljivo z današnjim obdobjem, ko sprejemamo spremembe proračuna. In sicer, vi dajete za primerjavo takrat, ko ste se odločili, da boste vrgli puško v koruzo in vlado razpustili in boste šli vsako svojo pot. Dejansko je to neprimerljivo obdobje, kljub temu da želite prikazati, kakšen presežek ste takrat pustili, s tem obdobjem, ki je danes. Po tem, kar je vlada prevzela s tem, ko je nastopila svoj mandat, je neprimerljivo, saj je minister povedal, da so bile prazne proračunske rezerve se je bilo treba na hitro odločiti, kaj in kako se bo zapeljalo glede na krizo, ki je prihajala. Zato zavajanje, ki ga že ves čas poslušamo, nikakor ne more ostati brez brez utemeljitev, da gre dejansko za dve neprimerljivi obdobji. Zavajanje in strašenje javnosti, da nam sledi Zujf, je tudi nedopustno. Večkrat je bilo že povedano, da je bil Zujf takrat in takratna kriza ni primerljiva z današnjo krizo.

Kriza, ki je botrovala temu proračunu in sestavi tega proračuna, smo že večkrat govorili, da je kriza, ki jo je prinesla epidemija in ki je zaznamovala samo posamezne dejavnosti in ne v celoti vseh segmentov gospodarstva. Zato je tudi bil na tak način proračun prvotno sestavljen, in tudi ostale spremembe, ki jih danes obravnavamo, sledijo predvsem temu, kar je bilo skozi epidemijo spremenjeno.

Zato bi na tej točki pozvala vse, da dajmo strniti vrste, dajmo se tukaj poenotiti ravno zaradi tega, da bomo lahko izplavali iz tega obdobja, ki mu kar ni videti konca in je dejansko v določenih trenutnih tudi zaskrbljujoče, predvsem z vidika nespoštovanja ukrepov. Kar se tiče pa primanjkljaja in javnega dolga, je Evropska komisija za leto 2022 napovedala, da bo javni dolg v Sloveniji pod povprečjem dolga v Evropski uniji in evroobmočju, kar pomeni, da tisto, kar ste prej povedali, ne drži. Evropska komisija je napovedala tudi, da se bo primanjkljaj sektorja država v letu 2022 znižal v enaki meri kot v povprečju Evropske unije, to je za 3,8 odstotne točke, kar pomeni, da spet ne drži, kar je bilo do sedaj povedano glede primanjkljaja in javnega dolga. Sestava proračuna pa seveda ne temelji na nekih

podal Umar, in sicer da bo rast BDP v letu 2022 znašala 4,7 %. Umar ocenjuje, da se bo v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu ter z njimi povezanimi storitvami v naslednjih dveh letih tudi nadaljevala rast. Dodana vrednost v storitvenih dejavnostih bo dosegla predkrizno raven večinoma do leta 2023, kot sem rekla pod pogoji, da se bo spoštovalo ukrepe in precepilo. Nadaljevala se bo tudi rast mednarodne menjave, predvsem blaga, za leti 2022 in 2023 Umar pričakuje presežek izvoza nad uvozom in porast salda menjave s tujino. Nadaljevala se bo tudi realna rast zasebne potrošnje, v letu 2022 bo znašala 6 %, rast državne potrošnje v jesenski napovedi Umarja pa bo v letu 2022 znašala 1,5 %. %. Imamo tudi napoved, da v upoštevanju jesenskih makroekonomskih napovedi Umarja Vlada ocenjuje, da se bodo povečali prihodki, in to predvsem prihodki iz naslova dohodnine, davka na dohodke pravnih oseb in davka na dodano vrednost ter socialnih prispevkov. Glede na vse do zdaj povedano je Vlada sestavila že prvotni proračun na podlagi teh sredstev iz Evropske unije na tak način, da je vlagala v ljudi. Ker to, kar ste prej povedali, komu je Vlada namenila, da ni namenjeno ljudem – ja, je direktno ljudem namenjeno. In sicer, investicije v zdravstvo so za ljudi in za tiste, ki so tam zaposleni. Se pravi za tiste, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, in tiste, ki so zaposleni, zato da bodo imeli boljše pogoje dela. Hkrati je namenila dodatna sredstva tudi za plače zaposlenih. Investicije v cestno infrastrukturo. Ja, tudi cestna infrastruktura je bila marsikje – ne govorim za središče

Veliko je bilo vloženo v zaščito starostnikov in v investicije v domove starejših in tudi to je za ljudi, za potrebe. Toliko let – verjetno ste vsi, tako kot tudi sama, ko smo si ogledali domove starejših občanov, sploh zdaj v času epidemije in po epidemiji,

V podnebne spremembe in tudi v modernizacijo Slovenske vojske, kar je tolikokrat kamen spotike, pa ne razumem, zakaj. Ali bi vi pustili vojsko jo pustili brez ustrezne opreme? Bi jo pustili z zastarano opremo? Pozabljate, da so tudi tam ljudje. Zaposleni so ljudje in to so ljudje, ki skrbijo ne samo za varnost naše države, ampak tudi priskočijo na pomoč v marsikaterih trenutkih, ko je potrebna večja angažiranost takih takih organizacij, kot sta Slovenska vojska in Policija. Investicija v vrtce in šole. Tudi na tem področju je bilo videti pomanjkanje glede na podane vloge, in tudi uspešno podane vloge, kar pomeni, da so vse imele pripravljeno ustrezno dokumentacijo. Tudi to je za ljudi, za naše otroke. Ponovno ste omenili stanovanja, ker mimo njih ne morete iti. Tolikokrat ste jih poudarjali, ampak sami v svojem času niste nič naredili, da bi premaknili tudi ta del z mrtve točke, kar pomeni, da ta vlada pa je tudi na to pomislila in namenila sredstva za stanovanja. Občine se so ves čas obračale na državo, da jim primanjkuje sredstev za investicije. Glede na to, kar se je pokazalo, in izpad dohodka pri posameznih občinah, če ne bi država dvignila povprečnin in če ne bi bila sprejeta sprememba Zakona o financiranju občin, tudi tu marsikatera investicija morala ustaviti. Tako da je kar nekaj investicij, ki so v proračunu dobile svoje mesto. Zaradi vseh vplivov, ki sem jih prej povedala, je potrebno vnesti spremembe. Upam, da jih bomo tudi skupaj potrdili. Sama bom vsekakor spremembe proračuna za leti 2022 in 2023 podprla.

ko je bila sprejeta odločba Ustavnega sodišča in bi se moralo spremeniti financiranje zasebnih šol, pa se sedem let nič ni zgodilo? Tisto pa ni bilo protiustavno? vidite samo tam, kjer se vam zdi, čeprav niti še ni prišlo do Ustavnega sodišča, tisto, kar je že bilo odločeno na Ustavnem sodišču, pa preskočite. Za konec bi še enkrat pozvala, da dajmo res pokazati, da nam je mar, da izpeljemo državo iz te epidemije in iz teh časov, zato da se bomo vrnili spet v gospodarsko rast, da bodo življenja naših državljank in državljanov manj obremenjena in da bomo vsi skupaj bolj svobodni. Hvala lepa.

Proračun za leto 2022. Proračun vsake vlade, kakršnokoli vlado že imamo, je v številkah izkazana politična prioriteta, ki se bo zasledovala v naslednjem letu za koga bo vlada delala, kako bo delala, kam naj gredo naša skupna sredstva. V svoji uvodni intervenciji je minister Šircelj kot finančni minister in prvi branitelj proračuna dejal, da so finance v tej državi pod nadzorom in da je proračun pod nadzorom. Poglejmo od bližje, kako to izgleda. Vojaški izdatki, vpisani v proračun, 896 milijonov evrov. 800 milijonov evrov letnih davčnih odpustkov pretežno za bogate. 944 milijonov evrov, ki gredo v nedefinirano in neobrazloženo covid rezervo, skoraj lahko rečemo kot za personalno žepnino in fevd vlade Janeza Janše. Gospe in gospodje, če so to finance pod nadzorom, če je to proračun pod nadzorom, potem ne želim vedeti, kako izgleda proračun, ki ni pod nadzorom. Vse te številke, ki sem jih ravnokar navedel, delujejo na pogon zadolževanja, ne trdnih stabilnih projekcij prihodkov v proračun iz nekih lastnih virov. Za razliko od prenekaterega kolega v opozicijskih klopeh moram izpostaviti, da zadolževanje samo po sebi sploh ni problematično. Še najmanj zadolževanje po zelo nizkih obrestnih merah ali celo negativnih obrestnih merah. Problem je na odhodkovni strani proračuna, torej kam vlada Janeza Janše denar, ki si ga izposoja, vlaga in kam ga usmerja. Kakšna je to investicija, če ta denar iz kreditov usmerimo v skoraj 1 milijardo evrov težko letno razbremenitev najbolj bogatih ljudi v tej državi? Kakšna je to investicija, če vržemo denar dobesedno skozi okno za tuje vojaškoindustrijske komplekse, za oklepnike, ki jih v domovini sploh ne moremo uporabiti? In podobno bi lahko nadaljevali. Primerjajmo to z vitalnimi družbenimi podsistemi. Revščina se je v letošnjem letu oziroma v preteklem letu za razliko od trendov v zadnjih letih znova dvignila, in to kljub rekordnim izdatkom, s katerimi se tako zelo vlada Janeza Janše rada hvali. Pa imamo vendarle v proračunu potem socialno postavko na ministrstvu za delo nižjo za 32 milijonov evrov. Narašča nam revščina. Dražijo se osnovne dobrine, hrana. Danes je bila na seji prva vsebinska točka energetska revščina, ker gre gor bencin, pa o naraščanju cen kurilnega olja, elektrike se pogovarjamo in tako naprej. Zima bo mrzla, kako si bodo ljudje to privoščili? V proračunu za naslednje leto 32 milijonov evrov manj na javnih sredstvih, ki gredo za preprečevanje revščine na socialnih transferjih, pa več revnih ljudi v tej državi. Nobena gospodarska rast ne more revščine zares odpraviti. To lahko počno samo inteligentne redistributivne politike, po katerih vlada posega. Torej da z davki zajame tam, kjer je, in preusmerja tja, kjer ni. To je osnova kakršnekoli države, še posebej socialne države, s katero se tako zelo radi kitimo, celo v ustavi imamo vpisano. Ampak Vlada se očitno na to požvižga. Raje bo denar metala za oklepnike, na revežih bo pa spet šparala. Podobno v nasprotju s skoraj milijardnimi izdatki za davčne olajšave pa nedefinirane rezerve, nakupe vojaške opreme in podobno v oči bode, da je nedavno končno prišlo do dogovora, kako se bodo dvignile plače osebju v zdravstveni negi in v skrbstvu. To je področje, za katerega se sam zavzemam že let, odkar sem prišel v Državni zbor. Poznam ga iz prve roke, ker je moja mati medicinska sestra v domu starejših občanov, in presneto dobro vem, kako trdo ti ljudje garajo, da so izgoreli, da so medicinske sestre z uničenimi hrbtenicami in podobno, da jih primanjkuje. Razveselil sem se, razveselil sem se kot mali otrok, ko sem v časopisih prebral naslov, da bo prišlo do dviga plač do dviga plač medicinskih sester oziroma osebja v zdravstvenem skrbstvu. Potem pa drobni tisk: strošek dviga teh plač se bo prevalil na oskrbovance in njihove družine, cene oskrbnin v domovih starejših bodo porasle za 5,6 %. Ja hvala lepa, v državi je pa zmeraj več revščine! To je tudi področje, na katerem želimo v Levici kreirati in kazati alternativo. Del sredstev za dvig plač osebju v zdravstvu, skrbstvu, medicinskim sestram in tako naprej, je že zagotovljen v drugih virih, ostaja pa 16 milijonov evrov na leto, ki bi se prelili v dvig cene oskrbnin za starejše in njihove družine. Z našim amandmajem želimo tudi teh 16 milijonov evrov zagotoviti iz proračuna Republike Slovenije. Denar jemljemo s postavk, kjer je že tako preveč denarja, pa ga sploh ne bi smelo biti, to je s postavk za oboroževanje. Dobesedno se moramo soočiti z elementarno dilemo, ali bomo naša skupna sredstva namenjali za tuje vojaške industrijske komplekse ali pa bomo dejansko pomagali najranljivejšim, revnim starostnikom in njihovim družinam. Prek tega pa seveda tudi kakovostnejšemu delovnemu okolju, osebju, zaposlenemu v zdravstvu in skrbstvu. Še enkrat izpostavljam, jih je premalo, so izgoreli, hkrati so pa tisti, ki so nas najbolj zavarovali pred epidemijo covida-19 in so bili izpostavljeni največjim tveganjem okužbe in stranskih učinkov okužb, kot so to povečane delovne obremenitve. Pa še ta vrstica konteksta, da vemo, o čem se pogovarjamo, oskrbnine v domovih starejših občanov so že tako presneto visoke. Povprečna mesečna oskrba znaša 680 evrov. V javnih domovih manj, v zasebnih domovih več. Žal je še ena izmed vladnih prioritet ta, da bo raje javna sredstva metala zasebnim korporacijam, ki naj gradijo zasebne domove starejših kot svoje privatne biznise za privatni dobiček, in ne gradnja javnih domov. Tudi v luči tega je več kot smiselno, da se dvig plač osebja v zdravstvu in skrbstvu v celoti skompenzira iz javnih virov, torej da se sprejme ta naš proračunski amandma za 16 milijonov evrov in na ta način razbremeni oskrbovance in njihove svojce, hkrati pa vendarle zagotovi sredstva za dvig plač osebja v domovih starejših občanov in v zdravstvo. 16 milijonov evrov v kontekstu proračuna, ki se tehta v milijardah, ni veliko denarja. Glede na to, da se jemlje s postavk, kjer se kupuje orožje, se v osnovi pogovarjamo o tem, ali bo kakšna puška več ali bo kakšna puška manj, če malo karikiram. Učinki za oskrbovance in za osebe v domovih starejših bodo pa precej neprecenljivi. Hvala.

bomo imeli točne podatke glede gibanja transferov posameznikom in gospodinjstvom. V splošnem delu proračuna je to lepo vidno. To, kar je govoril gospod poslanec o znižanju, velja izključno za transfere nezaposlenim. Razlogi so bili že podani v uvodnih predstavitvah, pričakuje se povečanje zaposlenosti, že zdaj te številke rastejo in iz tega razloga se ocenjuje, da ti transferji ne bodo več potrebni v taki višini. Še vedno so planirani v višini 94, skoraj 95 milijonov, so pa znižani za 52 milijonov glede na lani sprejet proračun za leto 2022. V skupnem se pa transferji posameznikom in gospodinjstvom povečujejo za dobrih 74 milijonov, in sicer z milijarde 603 na milijardo 678. Največje povečanje, če smem, je za transfere za zagotavljanje socialne varnosti 52 milijonov in za druge transfere posameznikom 66 in potem morda tudi za starševska nadomestila, če še omenim, dobrih 6 milijonov.

Hvala. Vladna predstavnica, očitno sem bil napak razumljen. Že sedaj se vlada Janeza Janše hvali z rekordno brezposelnostjo. Pustimo sicer, kje je dobila to statistiko, vzemimo njihovo trditev kot face value, se pravi, privzemimo jo kot resnično in kot točen podatek. Kako je potem mogoče, da se v razmerah tako imenovane rekordne brezposelnosti dviga število ljudi pod pragom tveganja revščine, posledično upravičencev do socialnih transferjev? To vprašanje je retorično, ampak očitno ne dovolj. Ne glede na to, kakšno rast zaposlenosti mi imamo, se to ne prevaja avtomatično v odpravljanje revščine. Govoril sem pa o znižanju za 32 milijonov evrov za leto 2020 na postavki denarne socialne pomoči. Denarne socialne pomoči, mimogrede, ne črpajo ljudje, ki so kratkoročno brezposelni. Ti ljudje imajo na voljo nadomestilo za brezposelnost kot pravico iz dela. Denarno socialno pomoč prejemajo reveži, ki dlje časa ne morejo do zaposlitve, ne po lastni krivdi, ljudje, ki so tudi sicer v stiskah, ne nujno v izključno socialnih stiskah, tukaj so spirale dolgotrajne revščine, psihični pritiski in tako naprej. Potem imamo še več, leto 2023, znižanje za še dodatnih 21 milijonov evrov. Če imamo že zdaj menda rekordno brezposelnost pa nam že zdaj raste število revežev, se bo v prihodnjih letih to le še stopnjevalo. Več sredstev bo potrebnih na teh postavkah, ne manj. Pa še to izrekam ob zanemarjanju dejstva, da do preračuna minimalnih življenjskih stroškov, ki je osnova za odmero višine socialnih transferjev, ni prišlo že od leta 2016. Vmes se je življenje krepko podražilo, gre gor štrom, gre gor bencin, gre gor kurjava, hrana se dviga, odvisno od skupine do skupine proizvodov za 10 %, 20 %, 30 %. Do tega preračuna minimalnih življenjskih stroškov mora priti in zatem je potrebno tudi višino denarne socialne pomoči in drugega uskladiti s temi višjimi stroški, ki jih ljudje imajo, zato da približno lahko pridejo skozi življenje, kar bo spet dvignilo izdatke. Vi počnete ravno obratno, 32 milijonov manj za socialne pomoči naslednje leto in še 21 milijonov manj v letu kasneje. To je popolnoma zgrešena logika in čisto neživljenjski proračun, skregan sam s sabo in z družbo, ki naj bi jo predstavljal.

skupine, ki ste jih vi zdaj izpostavljali, in skozi to je tudi marsikatero povečanje tukaj na teh postavkah, o katerih sem zdaj govorila, v teh skupinah izdatkov. izdatkov. Ni bilo pozabljeno na te ljudi, zaradi tega, ker se zavedamo, se je v času take krize, ko so ljudje morali biti na čakanju ali kakorkoli,

zagotavljala so se sredstva tudi tistim, ki po obstoječi sistemski zakonodaji sicer ne bi bili upravičeni do dodatka za brezposelnost, takrat pa so kljub vsemu bili upravičeni ne glede na to, da morda niso dosegli števila let, kolikor bi morali biti prej zaposleni, da bi lahko ta dodatek prejemali. To je samo ena od stvari, ampak želim povedati, da se je tudi skozi protikoronske pakete te skupine naslavljalo, ker se zavedamo tega, da je bil marsikateri v bistveno slabši situaciji, kot bi bil, če te krize ne bi bilo. Hvala lepa. lepa. Replika. Miha Kordiš, izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala. Znova ste me očitno napak razumeli. Ne govorim o preteklih protikoronskih paketih, jaz govorim o tem, kar je na dnevnem redu, to je proračun za leto 2022, to je za naslednjo leto. Tudi če vzamem kot čisto zlato to, kar ste mi ravnokar povedali, torej imamo protikoronske ukrepe in to se bo poznalo na zmanjšanem črpanju socialne pomoči – kaj ste nam s tem ravnokar sporočili? Da ste iz naslova protikoronskih ukrepov ljudem nekako pomagali, potem pa to vključili v cenzuse za regularne denarne socialne pomoči in druga javna sredstva. Tako se sliši vaš argument.

Vse te zadeve, ki ste jih zdaj izpostavljali, veste, da so bile posebej obravnavane, izvzete iz marsikaterih pravilih, iz izplačil javnih sredstev, marsikatera stvar je bila oproščena dohodnine. Mislim, da tukaj verjetno lahko zaključiva na tej točki. Hvala. lepa. Replika. Gospod Miha Kordiš, izvolite. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Dohodnine pa dohodkovni razredi, na podlagi katerih se izvaja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, niso neposredno povezane. Za začetek to. Elementarna pismenost, kako nam država deluje. Pa se bom

Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani poslanke in poslanci ter vsi, ki spremljate to sejo! Sprememba proračuna za leto 2022, ki je danes pred nami, je seveda nujna. Gre namreč za proračun, ki je bil sprejet pred pandemijo in ga je potrebno ustrezno prilagoditi trenutni zdravstveni situaciji in ne nazadnje tudi gospodarski situaciji v državi. Gospodarska rast za letošnje leto je visoko nad povprečjem EU v Sloveniji in bo po napovedih Umarja 6,1 %, medtem ko nam nekatere druge evropske inštitucije napoveduje celo višjo gospodarsko rast, rast, okoli 6,4 %. Visoko gospodarsko rast bomo imeli tudi v letu 2022, napoveduje se okoli 4,7-odstotna gospodarska rast. Če imamo na eni strani nadpovprečno gospodarsko rast, imamo na drugi strani podpovprečno nezaposlenost, ki se giblje v Sloveniji okoli 4,6 %, kar kar je izjemno dobro, sploh če vemo, da je povprečje v Evropski uniji 7,8 %. In ja, tudi za prihajajoče leto, leto 2022, se Sloveniji napoveduje še nekoliko nižja stopnja brezposelnosti, in sicer pri 4,5 %. Vse to je seveda, verjamem da, zaradi pravočasnega in pravega ukrepanja aktualne vlade. Gospodarstvo namreč pri nas hitreje okreva, posledično se veča zasebna potrošnja, raste izvoz, raste uvoz in imamo, kot rečeno, višjo zaposlenost. Ne le to, podjetja se pri nas soočajo s tem, da dejansko s težavo dobijo določene kadre. Razlog za to je zagotovo v nepravilnem izobraževalnem sistemu in ne nazadnje tudi v preveliki obdavčitvi plač in posledično odhodu številnih, zlasti mladih v tujino. Ampak tudi prevelike obdavčitve plač se je ta vlada lotila in že imamo v obravnavi spremembo Zakona o dohodnini, bila v prvi obravnavi sprejeta in jaz verjamem, da bo sprejeta tudi v mesecu decembru ob koncu obravnave. Zakaj? Zato ker dejansko pomeni višje plače za vse. Ponavljam, višje plače za vse. Tisti z minimalno plačo bo letno prejel približno eno minimalno plačo neto zraven. Tisti, ki prejme poprečno neto slovensko plačo, bo v enem letu prejel eno povprečno neto slovensko plačo zraven. Tako da bo vsak pri tem izjemno profitiral. Malo prej sem ravno slišala kolege iz Levice, za katere sem prepričana, da bodo zakon o dohodnini podprli, govorili so o višjih življenjskih stroških. Ravno zaradi višjih življenjskih stroškov je potrebno sprejeti ta zakon, ker bodo posledično ljudje imeli več sredstev in si bodo lahko to razliko pokrili. pokrili. Če se vrnem k proračunu. Prihodki za leto 2022 se planirajo v višini 11,5 milijarde evrov in so za okoli 460 milijonov evrov višji, kot je bilo sprva planirano, kar je zagotovo posledica višje gospodarske rasti v Sloveniji. Kje se prihodki najbolj povečujejo? Iz naslova dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb, v višini okoli 71 milijonov evrov. Viša se tudi potrošnja, kar se kaže v dvigu davka na dodano vrednost za leto 2022 v okvirni višini 217 milijonov evrov. Ko pogledamo odhodke, vidimo, da so prilagojeni trenutnemu zdravstvenemu stanju v državi in da so prilagojeni investicijski naravnanosti aktualne vlade. Če pogledamo tiste ključne postavke, ki se spreminjajo. Na odhodkovni strani se povečujejo rezerve za okoli 672 milijonov evrov, kar je seveda nujno glede na trenutno situacijo. Še zmeraj smo namreč v obdobju velike negotovosti zaradi pandemije koronavirusa. Seveda si ta vlada ne želi, da bi se zgodilo to, kar se je zgodilo tej vladi, ko je prevzela mandat, ko minister za finance na postavki proračunske rezerve tako rekoč ni imel nič sredstev, zato ker prejšnja, Šarčeva vlada teh sredstev ni zagotovila. Tisto, kar se še spreminja. Povečujejo se transferji posameznikom in gospodinjstvom za okoli 74 milijonov evrov. Za investicije se bo v proračunu za leto 2022 namenilo skoraj 2,3 milijarde evrov. Za primerjavo. Ko smo sprejemali rebalans proračuna za leto 2019 pod prejšnjo, Šarčevo vlado, smo za investicije skupaj namenili nekaj malega več kot 1 milijardo evrov, torej več kot polovico manj. Takrat smo slišali s strani takratnih koalicijskih strank, kako je proračun razvojno naravnan, kako je dober, ampak številke žal pravijo drugače. Če je katera vlada razvojno naravnava in pripravlja investicijsko naravnan proračun, je to zagotovo sprememba proračuna, ki je pred nami, in tudi proračun za leto 2023, ki ga bomo obravnavali jutri. Sprememba proračuna, kot rečeno, prinaša več sredstev za investicije, ki so seveda ključne za rast in razvoj gospodarstva, kar posledično pomeni nova delovna mesta, delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, in seveda to pomeni višjo kakovost življenja za prebivalce Slovenije. Tiste ključne investicije so investicije v zdravstvo, ki jih leta ni bilo. Naj izpostavim eno, zame osebno in za prebivalce Spodnjega Podravja izjemno pomembno, urgentni center Ptuj. Končno se bo pričela gradnja urgentnega centra Ptuj. Naj izpostavim investicije v dolgotrajno oskrbo, v domove za ostarele. Leta se ni zgradilo enega doma z javnimi sredstvi. Ni se niti sprejel zakon o dolgotrajni oskrbi. Imeli smo več kot sto različic, a na koncu nobena ni prišla v parlament. No, končno imamo v obravnavi naslednji teden tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Investicije za izobraževanje. Spet, desetletje ni bilo razpisa, kjer bi država sofinancirala vlaganja za investicije v vrtce in osnovne šole. Ta vlada je to storila. Tudi z rebalansom proračuna za leto 2022 bomo zagotovili ta dodatna sredstva, ki jih je v skupni višini za obdobje treh let 126 milijonov, največ od tega pa jih bo zagotovljenih za leto 2022. Izjemnega pomena za podeželje, investicije v ohranjanje okolja, podnebne spremembe. Bistveno več sredstev je namenjeno protipoplavnim zaščitam, kanalizaciji, vodovodom, za plazove je namenjeno enkrat več sredstev, kot jih je bilo v preteklosti, kar je seveda izjemnega pomena tudi za slovensko podeželje. Da ne govorim o investicijah v infrastrukturo. Za prometno infrastrukturo se namenja kar 1,2 milijarde evrov.

Naj spomnim, tri leta nazaj, za leto 2019, je bila ta pri višini 573 evrov za prebivalca. Tako se v proračunu za 2022 povečujejo transferji občinam za 66 milijonov ter investicijski transferji občinam za 93 milijonov 93 milijonov evrov

Ta vlada se namreč zaveda dejstva, da vsa sredstva, ki se jih več namenja občinam, pomenijo razvoj podeželja, pomenijo razvoj Slovenije, pomenijo več vlaganj v občinsko infrastrukturo in posledično višjo kvaliteto za občane. Če smo v letih 2014, 2015 in 2016 več kot 1 milijardo evrov namenjali za obresti, jih bomo v letu 2022 namenili zgolj okoli 680 milijonov. Še vedno preveč, ampak bistveno manj, kot smo jih v preteklosti. To konkretno glede na bruto domači proizvod pomeni 1,4 %, v letu 2014 je bilo to 2,9 % bruto domačega proizvoda. Več kot očitno je servisiranje dolga v Sloveniji uspešno. Ne nazadnje se zadolžujemo tudi po negativni obrestni meri, kar seveda pomeni, da nas mednarodni trgi vidijo kot eno stabilno državo. Čeprav je sprememba proračuna v prvi vrsti prilagoditev zaradi pandemije, se pa resnično v tej spremembi vidi smer delovanja te vlade. In tisto, kar je ključno – več sredstev se namenja ljudem in več sredstev se namenja za investicije, kot že rečeno, ki pomenijo višjo gospodarsko rast, ki pomenijo nova delovna mesta in ki pomenijo večjo kvaliteto življenja in blaginjo za vse nas.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana gospa državna sekretarka! Ura je sicer že precej pozna, začeli smo ob 9. uri dopoldan, ampak mislim, da je bila do sedaj razprava zelo konstruktivna in da ste kot državna sekretarka dejansko, bom rekla, razrešili marsikatero dilemo, ki je bila izpostavljena v teh razpravah, kar je dobro.

Največkrat je bila izrečena beseda, da gre za predvolilni proračun. Ja seveda gre za predvolilni proračun, za kakšen proračun pa naj bi šlo? Čez približno pol leta bodo volitve in jasno je, da gre za predvolilni proračun, ampak seveda glede na časovno dimenzijo. Poleg tega je ta proračun, kar je pa najbolj bistveno, še razvojno naravnan, daje v investicije – že prej so moji kolegi izpostavili mnogo investicij, ki bodo bistveno izboljšale položaj Slovenk in Slovencev in je tudi socialno naravnan. O tem bom povedala več kasneje. Kot rečeno, sta oba proračuna, ki ju imamo danes pred seboj, razvojno naravnana. Vlaga se v šolsko infrastrukturo, vlaga se v vrtce, vlaga se v domove za starejše, gradi se domove za starejše, vlaga se v cestno in prometno infrastrukturo. Skratka, veliko se dela na različnih področjih, ki so bila vrsto let, zlasti pa v zadnjem desetletju žal, to moram izreči na glas, podhranjena. Ti sistemi so bili podhranjeni in danes se vanje, hvala bogu, ponovno in je tudi pomembno, da se na ta način izboljšuje kvaliteta ljudi. Večkrat ste povedali, da se zadolžujemo, ampak je ena velika razlika med zadolževanjem nas in zadolževanjem na vaši strani. Mi se zadolžujemo za projekte, ki pomenijo dodano vrednost za vsakega Slovenca, v preteklosti pa vemo, za kaj so se po navadi leve vlade zadolževale, recimo za to, da so reševale tajkunske banke, tako kot je bila banka Probanka in Factor banka. Vem, da je tukaj potem veliko vzdihov, ampak to so pač dejstva in ta je potrebno povedati na glas. Vlagamo torej s tema dvema proračunoma oziroma namenjamo sredstva v podhranjene sisteme, na katere se je zlasti v zadnjem desetletju popolnoma pozabilo. S tem na nek način vzpostavljamo temelje za boljši in bolj kvaliteten razvoj Slovenije danes in seveda za prihodnje generacije. Zdaj pa naj se bolj osredotočim na proračunske postavke, ki so vezane na socialna vprašanja, glede na to, da sem predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

ki ni primerljiva z nobeno situacijo do sedaj. Nobena vlada še ni imela takšne situacije, v kakršni je ta vlada. V tej luči je potrebno gledati tudi proračun, ki je nastajal v teh zahtevnih okoliščinah. Epidemija covida-19 je vsekakor pomembno vplivala tudi na trg dela, če grem v to smer. V prvih mesecih leta 2021 je upadla gospodarska aktivnost. Tega nihče ne zanika, ampak tudi vemo, kaj je razlog za to. Vendar pa, kar je najbolj pomembno, je to, da je Vlada poskrbela z interventnimi ukrepi za to, da so se v gospodarstvu potem ohranila delovna mesta, da smo poskrbeli za najbolj ranljive skupine. Za odpravo posledic epidemije smo samo v prvi polovici leta 2021 namenili več kot 1,8 milijarde evrov. evrov. Če pogledamo sedanjo situacijo, je pa jasno, da je v tem trenutku najnižja brezposelnost, tudi če na drugi strani tega podatka ne želite priznati, ampak to je dejstvo, pod mejo 70 tisoč brezposelnih. In gospodarska rast je v višini 6,3 %, se pravi, gre za eno izmed najvišjih gospodarskih rasti v Evropski uniji. Če pogledamo proračun, ki je vezan

za leto 2022, za leto 2023 pa 1 milijardo in 750 milijonov. Bilo je rečeno tudi že na odboru za delo, da

predstavljata povišanje za več kot 100 milijonov evrov glede na leto 2019. Načrtovana je gradnja in tudi rekonstrukcija najmanj 10 enot domov za starejše, s katerimi bomo zagotovili približno 600 postelj. Mislim, da gre tukaj za izjemno pomembne projekte. Ves čas se namreč soočamo s tem, da gre pri domovih za starejše za pomanjkanje prostorskih kapacitet. Seveda gre tudi za pomanjkanje specifičnega kadra, ker ni dovolj plačan, ampak v tem letu so se naredili nekateri koraki naprej v tej smeri, da se izboljša njihov položaj. V času, ko se je začela epidemija, se je dodatnih 26 milijonov evrov namenilo prav za te specifične poklice v domovih za starejše. Nekateri koraki so bili narejeni tudi prav pred kratkim. Sicer pa moram reči – tako kot so tudi že moji kolegi omenili iz svojih okolij, iz katerih prihajajo – da sem zelo vesela, da se bo tudi v Ajdovščini gradil nov dom starejših občanov. Jaz sem že dolgo let opozarjala na to, da stari dom starejših občanov ne ustreza bivalnim standardom in da če želimo dvigniti kvaliteto starostnikov, potem moramo res poskrbeti za takšno okolje, v katerem se bodo dobro počutili, predvsem pa bo za njih ali pa še bolje poskrbljeno. Tako da sem zelo vesela, da se bo tudi v Ajdovščini, tako kot v mnogih drugih delih Slovenije, gradilo na tem področju. Moramo namreč zadnjih 13 letih praktično ni bil zgrajen niti en dom za starejše občane. Če pogledamo še nekatera druga področja, lahko vidimo, da se za leti 2022 in 2023 povečujejo tudi sredstva za štipendije, in to v višini, mislim da, približno 10 milijonov evrov. Povečuje se subvencioniranje študentske prehrane, povečujejo se sredstva za otroški dodatek, povečujejo se tudi drugi družinski prejemki in starševska nadomestila. nadomestila. Mislim, da je o tem prej že tudi državna sekretarka govorila. Skratka, ta sredstva tukaj se povečujejo in so pomembna. Skupaj je načrtovanih v obeh proračunih tudi 75 milijonov evropskih sredstev, ki jih bomo namenili za zdravstvo in socialno varstvo. Tukaj gre torej za sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost. Pozabila sem povedati, da povečujemo tudi sredstva za letni dodatek upokojencem. Jasno je torej treba povedati, da se za oba proračuna povečujejo sredstva tako za socialno varnost kot za pokojninsko varstvo.

Prijavljenih je sedem razpravljavcev, besedo ima mag. Marko Koprivc. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Kljub pozni uri sem se želel na hitro javiti, v bistvu bolj kot ne replicirati gospe Lep Šimenko, ko je na veliko spet govorila, kako bi bilo potrebno plačno politiko urejati s spremembo dohodninskega sistema. Spoštovana gospa Lep Šimenko, to seveda ne drži. Te vaše davčne spremembe oziroma spremembe dohodninske vodijo v totalno pogubo. S tem predlogom, ki je trenutno v proceduri, bi dejansko 850 milijonov manj pridobili v državno blagajno, s tem da bi bili davčnih odpustkov deležni predvsem tisti premožnejši, tisti, ki imajo plače 3 tisoč evrov in več. Tisti z nizkimi plačami pa le nekaj deset evrov letno. Veste, na eni strani se hvalite, kakšen proračun sprejemate, ko na drugi strani vsi vidimo, da je primanjkljaj velik, prevelik, da je stanje zaskrbljujoče. Res je, zadnji dve leti ali pa leto in pol smo soočeni s hudo zdravstveno krizo in zato je na nek način ta proračunska situacija razumljiva. Zagotovo so večji izdatki, kot je bilo načrtovano, a vendarle, poglejte, primanjkljaj v zadnjih dveh letih ste trošili prekomerno, mnogo več denarja, kot je bilo namenjenega za tako imenovane anticovid ukrepe. Skoraj polovico več. Če govorimo o 8 milijardah, se je za covid ukrepe namenilo nekje 4 milijarde. Se pravi, državna poraba je prekomerna, je mnogo mnogo pretirana. Ob tem, ko na eni strani prekomerno trošite, na drugi strani pa želite davčne razbremenitve predvsem za najbogatejše – ponavljam še enkrat, za tiste, ki imajo plače 3 tisoč evrov in več, za tiste se bo poznalo veliko, medtem ko za nižje sloje skoraj nič – hkrati na drugi strani s tem ogrožamo javno šolstvo, javno zdravstvo, javne servise, državna sredstva, ki jih že tako ni dovolj. To vaše ravnanje je zelo zelo neodgovorno, predvsem pa zavajajoče. Ker Ker tudi pri dopoldanski razpravi o energetiki ste na veliko govorili o tem, kako bi z davčno politiko, z razbremenjevanjem najpremožnejših poskrbeli za to, da bo denarja več. To je popolnoma zgrešena politika. Ponavljam še enkrat, plačne politike ne moremo in ne smemo reševati z davki, predvsem pa ne demagoško govoriti, da boste dvignili plače vsem, ker jih ne boste. Zvrtali boste še večjo luknjo v državno blagajno, ki denar nujno nujno potrebuje, na drugi strani pa boste dali odpustke tistim najbogatejšim. To, kar zdaj govorim, je zelo pomembno povezano s proračunom. Namreč, primanjkljaj je dejansko ob vseh teh ukrepih, ki jih v proračunu ne predvidevate v državni blagajni, še večji, kot ga upate prikazati. Na drugi strani pa ne znate odgovoriti, kako boste pomagali najrevnejšim, ki so deležni hude krize zaradi povišanja energentov in rinejo energetsko revščino. Tako da lepo prosim, ne zavajati s tem, da bodo ljudje dobili več zaradi dohodninskih razbremenitev. Velika večina ljudi bo dobila manj. manj. Zaradi tega, ker bo razbremenjen najvišji sloj, bodo namreč ogroženi vsi javni servisi, ki jih Slovenija še vedno premore in jih ima. Proračuna seveda ne bom podprl. Hvala lepa.

Minister je po koncu predstavitve stališč poslanskih skupin dejal, da so se pač odločili za politiko zadolževanja. Povedal je še marsikaj drugega, ne bom ponavljal. V LMŠ, tudi sam osebno, nikoli nismo očitali Vladi glede tega, da smo se, ko se je pojavila epidemija covida-19, zadolžili oziroma zadolževali. Bilo je logično, razumljivo in smiselno. Na nek način nas je k tem vzpodbujala, da ne rečem, kar nekako prisilila tudi politika Evropske unije, tukaj tukaj mislim predvsem na Evropsko komisijo in politiko Evropske centralne banke. Denar, ki je bil na voljo, je bil poceni, in vse države so v bistvu ravnale na enak in podoben način. Res je, da nas bo ta denar še pošteno stal, ampak mislim, da v tistem trenutku druge rešitve ni bilo. Smo pa imeli pomisleke in vprašanja glede tega, za kakšen namen se zadolžujemo, in glede tega, za kaj sredstva, za katera smo se zadolžili, porabljamo. Dejstvo, ki ga lahko razberemo iz proračunov, iz obeh proračunov, tako iz proračuna 2022 kot 2023, omejil se bom v tem delu samo na proračun za leto 2022, pa je, da se ne zadolžujemo samo za protikoronske ukrepe in za pomoč gospodarstvu, ampak gre denar v veliki meri tudi za druge namene. Brez velike škode bi lahko kupili kakšen osemkolesnik manj ali pa sploh nobenega. Je pa res, investicije v zdravstvo, gospodarstvo, infrastrukturo imajo multiplikativne učinke in direkten vpliv na rast bruto domačega proizvoda, kupovanje dragih osemkolesnikov vsekakor ne. Pa nisem za to, da naša vojska nima sredstev, nikoli nisem tega rekel, prej obratno. Vprašal bi se tudi, ali nesorazmerni plačni dodatki vplivajo direktno na BDP. Do določene mere verjetno res, kako smo jih delili, je pa drugo vprašanje. Ta reakcija se je, to je treba priznati, pač izkazala v relativno dobrih ekonomskih kazalcih, če govorimo o gospodarski rasti in nezaposlenosti, bojim pa se, da se z obema podatkoma malo preveč slepimo. Vse države beležijo višjo gospodarsko rast, ali smo nad povprečjem ali pod povprečjem z ostalimi državami, se mi niti ne zdi toliko pomembno. Dejstvo je, da dolg raste. Dejstvo je tudi, da je ta pozitivni učinek, ki ga bo v naslednjih dveh letih oziroma v prvem letu malo manj, potem pa še malo manj, kar se tiče gospodarske rasti, ustvarjen z res relativno zelo visokim zadolževanjem. Prepričan sem tudi, da bomo tudi s tega vidika imeli v prihodnje omejene možnosti, kar se tiče izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, izvajanja ostalih investicij, ki so pripravljene in bodo nujne za tako imenovani zeleni oziroma digitalni prehod oziroma digitalno transformacijo družbe. In mislim, da je ključno to, da bomo uspeli najti več sredstev tudi za transformacijo gospodarstva. Mi smo že z določenimi amandmaji predlagali in opozarjali, da ima rezanje sredstev na programu znanstvenoraziskovalne dejavnosti lahko negativen vpliv tudi na segment gospodarstva. Če nič drugega, se mi zastavlja osnovno vprašanje, ali lahko v letu 2022 za redne izdatke brez investicij potrošimo eno tretjino več sredstev, kot smo jih potrošili leta 2019. Rast BDP pa pa nikakor ne sledi rasti odhodkov. Ta bo »le« okrog 10 %. Le v narekovajih. Z vidika dobrega gospodarjenja bi se vsak lahko vprašal, ali je takšna odločitev pravilna. Oziroma če malo poenostavim, bomo letos imeli več kot 4 milijarde slabši rezultat kot leta 2019 in podobna ugotovitev velja tudi za leto 2022 ob višji gospodarski rasti, kot smo jo imeli leta leta 2019. Takrat smo bili pri dobrih 2 %. O tem je več govoril kolega Jože Lenart, zato se tukaj ne bom ponavljal, ne mislim krasti časa za razpravo tudi svojim kolegom. Drugo vprašanje je strukturni primanjkljaj oziroma gospod minister ga je danes kar malo relativiziral oziroma pogledal zelo tako, na Gorenjskem bi rekli na počez. V štirih letih bomo po projekcijah, ki se izkazujejo v proračunih, in s tistim, kar smo že ustvarili do sedaj, ustvarili več kot 11 milijard evrov primanjkljaja, javni dolg bo narasel na blizu 40 milijard z 230 milijard plusa, ki smo ga imeli v letu 2019 v državnem proračunu, in pa dolga države v višini 27 milijard. Res je, covid je naredil svoje v gospodarstvu in družbi, ampak v teh treh letih bo v državnem proračunu vsaj 10 milijard primanjkljaja, od tega samo polovica za covid ukrepe. Za razliko 10 milijardami covid kriza ne bi smela biti izgovor. Če pogledamo samo primanjkljaj, ki bo nastal v letu 2022, bo ta znašal 2,5 milijarde evrov. Nekateri kolegi ste govorili o rezervah. V proračunu 2022 imamo 1 milijardo rezerve. Ne vemo, zakaj, ampak če samo te rezerve, v narekovajih, »prihranimo« oziroma ne porabimo, ne vemo, za kakšen namen bo šla, potem bi bil pogled na primanjkljaj popolnoma drugačen. Na to je na nek način opozarjal tudi Fiskalni svet, pa opozoril Fiskalnega sveta sam osebno ne jemljem kot neko dogmo, jemljem pa jih zelo resno. Navsezadnje, saj Fiskalni svet smo ustanovili za to, da nas opozarja, da upoštevamo priporočila, kolikor jih pač lahko, in tista, ki se zdijo smiselna. Ampak kot je opozoril gospod dr. Kračun, predsednik Fiskalnega sveta, obstaja resna nevarnost, da določeni ukrepi na odhodkovni strani proračuna, ki so bili uvedeni med koronsko krizo, postanejo trajni. To pomeni posledično nova strukturna neravnovesja. Vemo, da je bila rast plač v tem obdobju izjemna. Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da ko enkrat nekaj daš, je to zelo težko, ne bom rekel, odvzeti ali pa vsaj vrniti v neke normalne okvire, ampak tukaj bo to potrebno. Drugo je, da tudi začetih projektov in zastavljenih projektov, predvsem začetih ne bo možno kar ustaviti in jih preoblikovati,

absorpcijska sposobnost določenih segmentov oziroma določenih dejavnosti v gospodarstvu. Le upam in želim si, da bomo v prihodnjih letih lahko vse te projekte tudi izvedli. Vprašanje in dilema pa je tudi, ali so res potrebne tako visoke domače spodbude in izplačila v razmerah, ko presegamo gospodarsko aktivnost. Vsi na desni strani govorite, da imamo izredno gospodarsko aktivnost,

Ampak spet bom naredil primerjavo z 2019. Ob podobni gospodarski aktivnosti, nižji gospodarski aktivnosti smo imeli leta 2019 proračunski presežek. Ob drugačnih okoliščinah, tudi to drži. Dilema, ki se pojavlja tudi tukaj, je, koliko so ti načrti visokih investicij res realni, omenjal sem gospodarsko rast, drugi pomemben faktor je pa črpanje sredstev iz Evropske unije. V prejšnji vladi oziroma pred korono je bil cel kup plakatov, kako slabo črpamo sredstva iz Evropske unije. Poglejmo, kako je danes s temi sredstvi. Prav nobene razlike ni. na eno stvar bi opozoril, preden zaključim. Tako visoki proračunski izdatki se ob teh dveh dilemah, ki sem ju izpostavil malo prej, kažejo v veliki zadolžitvi pri tujih bankah. Ne glede na to, da na dolg lahko gledamo različno, je po mojem mnenju velika razlika, ali si zadolžen pri lastni banki ali si zadolžen v tujih bankah z neko skupno valuto. Evro je skupna valuta 27 držav. Absolutno ga ne gre primerjati z dolarjem in s politiko, ki jo do neke mere sama sebi kroji ameriška centralna banka. Ampak ne glede dejstvo je, da napovedi inštitucij, ki jih spremljamo vsi, vsak na svoj način, svarijo. Svarijo nas tudi ekonomisti, pa naj jim priznavamo to stroko ali ne ali pa ta svarila ali ne. Slej ko prej se bo k spoštovanju fiskalnih pravil potrebno vrniti. Sam si želim, da ne prav hitro, res ne prav hitro. Sploh pa ne v takšni rigorozni obliki, kot smo jo poznali pred tem. Dejstvo je tudi to, kar sem omenjal prej – politika velikih centralnih bank nakazuje, da se bodo obrestne mere v prihodnje spremenile. In ne verjamem, da bomo lahko v prihodnjih letih ne glede na to, da nam minister zagotavlja in nas prepričuje, kadarkoli pride v Državni zbor, da Zujfa ne bo – določeno zategovanje pasu bo potrebno.

Hvala lepa. Morda samo še nekaj dodatnih številk k razpravi gospoda Pečka za jasnejšo sliko. Kar se tiče sredstev za znanost, v resnici ne padajo, ampak so bila, če gledamo politiko Znanost in informacijska družba, v lani sprejetem proračunu za leto 2022 planirana v višini 283 milijonov. S temi spremembami, ki so zdaj pred vami, so planirane v višini 354 milijonov, za leto 2023 ta znesek naraste še celo na 409 milijonov. Kar se tiče rezerv. Res je, številka drži taka, kot jo je gospod Peček prebral, seveda, saj ve, kam pogledati. Ampak treba je pa kljub vsemu pojasniti, da če gledamo splošni del proračuna, je seveda to 944 milijonov in toliko, ampak v tem so tudi proračunski skladi, vključno s Skladom za okrevanje in odpornost. Vseh teh skladov je približno 450 milijonov, od tega je 250, sem že prej povedala, prek 250 samo Načrta za okrevanje in odpornost. Res pa je, da je tudi tako imenovana stalna rezerva, se pravi tisti del, ki je namenjen naravnim nesrečam, relativno visok, ker ne vemo, kakšne razmere bodo. Že na preteklih odborih je bilo opozarjano na podnebne spremembe, seveda je treba imeti tudi tukaj rezervo. Ob tem, da imamo tudi relativno veliko rezervo še za covid, ker določeni ukrepi iz protikoronskih zakonov, ki so bili sprejeti v tem letu in pol, še vedno veljajo in se nadaljujejo tudi v leto 2022. Treba je potem imeti nekje tudi

razmerje močno v prid domačih obresti. Za domače obresti načrtujemo s spremenjenim proračunom za leto 2022, da bo izdatkov dobrih 619 milijonov,

Vemo, za kakšen namen so te rezerve. Jaz sem jih še celo ocenil kot pozitivne. Kar se pa tiče sredstev, ki sem jih želel poudariti, mogoče tudi nisem bil dovolj jasen. Jaz sem mislil predvsem na politiko podjetništva in konkurenčnosti. Tam smo za pol milijona znižali sredstva. Mi smo z amandmajem želeli potem ta sredstva povečati ravno zaradi tega, ker menimo, da lahko pomembno doprinesejo tudi k transformaciji oziroma razvoju gospodarstva. To, kar se tiče domačih in tujih obresti, sem pa tudi pogledal, ostane enako, kot je bilo prej, drži. Hvala. Kar se tiče politike podjetništva. Nekaj je tisto, kar je tukaj v bilanci prihodkov in odhodkov, mnogo več je pa v Načrtu za okrevanje in odpornost. To je pa tudi res. Se strinjam, da je v tem trenutku še malo težko loviti, ampak v tretjem delu proračuna, če greste gledat po projektih, kjer imate navedene vire, so ali proračunski viri ali skladi ali ostali, recimo tudi če so kje občine sofinancerji, in tam, kjer so skladi, so vodni, podnebni sklad in tudi načrt za okrevanje. Mislim, da se kar

predstavnika Vlade! Najprej mogoče samo en odziv vsaj na en del tistega, kar smo slišali s strani poslancev vladne koalicije, predvsem na vročo temo gradnje domov za starejše. Kolegica Eva Irgl je prej spregovorila o tem. Da Da poslanci Vlade delujejo kot neka taka piarovska mašina oziroma en tak že skoraj malo damjanmurkovski samohvalni aparat, smo navajeni predvsem od gospoda Reberška. Zdaj vidim, da se ta trend seli tudi drugam, ampak dajmo operirati z dejstvi. Poslanka je rekla, da se domovi gradijo – domovi se ne gradijo. Najdlje, Najdlje, kolikor je Vlada prišla na najbolj perečih lokacijah, so neka pisma o nameri. Recimo v domu starejših v Hrastniku, kjer je ministrstvo podpisalo namero z lokalno skupnostjo, da bo to zgradilo, pa malo s figo v žepu, ker niso povedali, da je, preden se bodo oni sploh spravili k temu projektu, treba sprejeti še en drug zakon, ki se mu reče zakon o zapiranju rudnika Trbovlje–Hrastnik, ki je pa zopet težak 8 milijonov, ker bo prejšnji direktor tega rudnika – mimogrede, vidni član SDS, podpornik Vlade, ki je dobil za svoje vodenje nagrado, službo na vrhu SDH – pač zdaj še tukaj 8 milijonov zraven porinil. Tako da nimamo doma starejših, ki se gradi, kar bi koštalo investicijo recimo kakšnih 5 milijonov, ampak imamo pismo o nameri, ki je težko 8 milijonov iz zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik pa še 3 milijone od od prejšnje runde ene od petih rund, se pravi, imamo 11-milijonsko pismo o nameri gradnje nekega doma. Sam toliko o tem, koliko se domovi gradijo. Zdaj pa k proračunu. Proračun kot dokument je preslikava siceršnjih politik vsakršne vlade, vsake vlade, ki sestavi proračun. Proračun je v bistvu prevod vseh idej, namer, predvsem pa prioritet, političnih prioritet

vidimo v bistvu tri ključne točke, ki so vredne ponovnega vpogleda in kritike. Najprej izdatno zapravljanje za oboroževanje, zgodovinsko izdatno zapravljanje javnih sredstev za oboroževanje. S proračunskimi dokumenti povezan Zakon o dohodnini, ki bo v proračunih v prihodnjih letih navrtal zopet zgodovinske luknje. In zopet zgodovinsko visoki dodatki za zdravnike dvoživke, ki bodo zavrtali novo luknjo. Se pravi, imamo tri ključne zavrtane luknje v javno blagajno, in to na račun nekih ukrepov, ki bi se sicer morali izpeljati in so nujni še posebej v času zdravstvene, socialne, gospodarske in še kakšne krize, v kateri smo se znašli v glavnem zaradi epidemije in globalnih premikov. Tako da prioritete vlade so na tej točki jasne. Davčni odpustki iz Zakona o dohodnini bodo iz državnega proračuna odnesli 800 milijonov letno. Postopno do tja v treh letih, ampak 800 milijonov letno.

Kaj to pomeni v praksi? To pomeni v praksi ogroženo področje vrtcev, socialnih politik, na področju občin infrastrukture, lekarniške dejavnosti. In ker Vlada v teh konkretnih v teh konkretnih proračunskih dokumentih tako brutalno niža investicije v primarno zdravstvo, bodo zdaj z zmanjšanimi sredstvi občine morale še v področje primarnega zdravstva s pol manj prihodka od dohodnin dohodnin vskočiti. Bo pa na drugi strani zaslužkarsko vrhnja smetana družbe profitirala za teh 800 milijonov letno. letno. Druga stvar so investicije v vojsko, približno 500-milijonska vsota. Veliki, jaz mu rečem, jackpot dobitnih proračunskih dokumentov. Zgodovinsko nikoli še nismo toliko investirali v oboroževanje. Tudi Policiji se tukaj ne piše slabo. Je pa zanimivo primerjati proračunske dokumente na postavki oboroževanja, investicij v orožje in na drugi strani investicij v zdravstvo. Lahko predstavniki Vlade rečejo, ej, v zdravstvo dajemo več kot v prejšnjem proračunu, in to štima. Ampak še vseeno, ko pa vržemo na mizo investicije v zdravstvo in investicije v orožje, prevaga za celih 133 milijonov evrov orožarska stran. 133 milijonov evrov, ki ne bodo šli nikamor drugam, razen v orožarsko industrijo. Ne bodo šli v reševanje, ne bodo šli v zaščito, šli bodo v nove boxerje in oboroževanje, zato da bo Slovenija kot konkurenčna vojaška mini sila na globalnem zemljevidu lahko pustošila s svojimi velikimi brati nekje na Bližnjem vzhodu. Torej za enega slovenskega delavca, upokojenca ali kogarkoli nič. Da ne govorimo o neobstoječih podnebnih politikah. Da ne govorimo o kulturi, kjer Vlada nevladnim organizacijam prepolovi celotno vsoto tistega, kar jim je sicer namenjeno. Socialna politika, kolegice in kolegi, je pa področje zase. Tukaj pa na področju denarne socialne pomoči nova zvezdica. Vlada to, da sredstva za denarno socialno pomoč v letu 2022 niža za 32 milijonov, v letu 2023 pa za 21 milijonov, opravičuje s tem: »Ej, brezposelnost se manjša, gospodarska rast je prisotna.« Skratka, da nimamo več toliko prisotnega problema in nimamo več toliko ljudi, ki potrebujejo denarno socialno pomoč. Številka brezposelnosti morebiti štima, ampak to, kar Vlada v tej kalkulaciji bržkone pozablja predvideti, je pa trenutna situacija, kjer se vsi srečujemo z rastjo življenjskih stroškov. Življenjski stroški rastejo, energenti rastejo in rast energentov pogojuje rast vsega. Banane so dražje, zato ker je dražja nafta. Te računice pa v tej enačbi na vladni strani ni. Lahko imamo manj ljudi, ki so brezposelni. Lahko imamo uradno gledano, da rečem v ljudskem jeziku, manj revežev, ampak so ti bolj revni, pa še to je vprašanje, koliko res niso reveži tisti, ki so bili do zdaj brezposelni pa so zdaj zaposleni bržkone v kakšnih čudnih prekarnih oblikah ali v kakšni od tistih firm, ki je iz kakšnega ambicioznega PKP dobila državno subvencijo brez zagotovila, da ne sme odpuščati, pa so zdaj

ki krč na področju denarne socialne pomoči odpravi. Temu

ker poskušamo v Državnem zboru uveljaviti spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, upošteva tudi te spremembe, ki jih predlagamo. Predlagamo pa, da se izračun življenjskih stroškov realizira bolj pogosto, aktualni izračun stroškov datira v leto 2015 oziroma 2016, kar je pase. Skratka, predlagamo, da se ta stvar aktualizira, da se na novo izračunajo stroški s 1. 1. 2020 in se potem na podlagi izračunanih stroškov določi minimalno plačo, določi denarno socialno pomoč, za kar je pa treba zagotoviti sredstva, kar predlagamo s tem amandmajem. To ni To ni univerzalna rešitev za socialno državo v Sloveniji, je pa en korak, za katerega mislim, da bi lahko lahko vsaj malce ublažil sicer poglobljene socialne stiske. Seveda je treba povedati, če se kdorkoli vpraša, od kod bomo pa dobili teh 40 milijonov evrov – dobili jih bomo tam, kjer jih je preveč, na postavki oboroževanje. In to je v celi množici, v celi masi vseh sredstev, ki s to vlado dirjajo v tisto smer, en tak drobiž, 40 milijonov evrov. Preden zaključim, se, ko sem ravno pri amandmajih, spoštovani podpredsednik, dotaknem ene teme, ki je nadvse pomembna. Pomembna zato, ker se tiče dobesedno dobesedno preživetja ene celotne občine ljudi, govorim o pitni vodi v Anhovem. Krajanke in krajani Anhovega oziroma Občine Kanal ob Soči imajo izjemno težavo. Njihova voda je brutalno onesnažena,

oskrba z vodo v Občini Kanal ob Soči, je nujno potrebno zagotoviti nov, neodvisen vir pitne vode, kar bi se zgodilo z zagotovitvijo oziroma s povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Če sem prej govoril o proračunskem drobižu, 40 milijonov evrov za povišanje postavke denarna socialna pomoč, zdaj govorimo o bakrenih, govorimo o 500 tisoč in 700 tisoč evrih v letih 2022 in 2023. Govorimo pa o zagotavljanju ustavne pravice dostopa do pitne vode in govorimo o zdravju okolja, govorimo o zdravju in preživetju ljudi. Trenutno se v Anhovem za vodooskrbo tisoč 100 ljudi uporablja, kot rečeno, vodarna v lasti podjetja Salonit Anhovo. To črpa vodo iz reke Soče, kar je neprimerno, stvar je treba preklopiti na črpanje iz vodovodnega sistema Mrzlek, ki uporablja podtalnico. Soča je v tistem delu onesnažena, ob njej teče prometna pot, skratka neprimerno. Je pa treba tukaj poudariti predvsem to, kako nesprejemljivo je poleg okoljskega in zdravstvenega vidika, kako je dejansko nesprejemljivo, da so prebivalci ene občine za vodooskrbo, torej za izvajanje svoje ustavne pravice dostopa do pitne vode, odvisni od privatnega vodnega vira, ki ga lahko lastnik kadarkoli uporabi v bistvu za izsiljevanje občine, izsiljevanje prebivalcev, zato da doseže nek svoj cilj. Jaz sem doma iz Trbovelj, tam smo dolga leta tolerirali neko cementarno, ki je postala tuja multinacionalka, in lahko vam samo začnem naštevati vsa zvijanja rok in takšne in drugačne prijeme, ki jih je ta multinacionalka, ta zasebna družba izkoriščala, zato da je pritiskala in državo in Arso in lokalno skupnost in lokalne okoljske aktiviste, tudi sam sem bil tarča tega. tarča tega. To je treba ustaviti, ta vaja se ne sme nikoli in nikjer več ponoviti. Pravica do pitne vode je zapisana v ustavo, zato v opoziciji predlagamo tudi ta mini amandma, zato, ker je finančno tako lahek, je pa seveda v svoji sporočilnosti nadvse pomemben in pravi, da je navezava na vodovodni sistem Mrzlek v Anhovem rešitev,

Hvala. Morda samo na kratko ponovim odgovore na vprašanja, ki so bila izpostavljena s strani gospoda Siterja, ker so bila skoraj enaka vprašanja izpostavljena že prej. Kar se tiče morebitnega znižanja dohodnine, še enkrat ponavljam. To ne pomeni primanjkljaja v občinskih proračunih. Res je, da je to primarni vir občinskih proračunov, ampak če bo ta vir premajhen, se na podlagi povprečnine, ki je določena v zakonu o izvrševanju proračunov – tu se izračunajo ti stroški občin oziroma prihodki, ki bi jih morale občine dobiti – sredstva dodajo iz državnega proračuna. Druga stvar je to, kar se tiče primarnega zdravstva. Sprejet imamo zakon o investicijah v zdravstvo. V tem zakonu je v 10-letnem obdobju predvidenih 200 milijonov investicij v primarno zdravstvo. V Načrtu za okrevanje in odpornost so tudi investicije za ta namen in mislim, da nima smisla zdaj še enkrat vseh teh številk ponavljati. Dejstvo pa je, da to, da je to v osnovi res breme lokalnih skupnosti, ne izhaja iz kakršnihkoli zdajšnjih sprememb. Ta ureditev je že zelo dolgo v naši državi, res pa je tudi, da se zdaj vzpostavljajo pogoji, kako bo državni proračun lahko bistveno bolj pomagal lokalnim skupnostim pri vzpostavljanju mreže primarnega zdravstva. Hvala. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi, lep večer tudi v mojem imenu! Zelo pazljivo sem poslušala današnje razprave, predvsem koalicije, in seveda je potrebno na začetku povedati, da je proračun absolutno politični dokument, in da to, kar vi vidite kot izjemno in razvojno naravnano in socialno naravnano in investicijsko naravnano, v opoziciji vidimo kot izjemno razsipavanje, kot nevarno, kot nerealno, kot izjemno povečevanje izdatkov, kot zadolževanje ne naših otrok, temveč naših vnukov, kot neko res neracionalno dejanje, ki nikakor nima konca, ki se v bistvu tudi venomer ponavlja. Tovrstno ravnanje te vlade ni nekaj novega. Že ob začetku epidemije, torej v letu 2020,

gre za izjemne obremenitve. Sekundarno je bilo, da si je vlada podelila izjemna pooblastila pri prerazporeditvah proračunskih sredstev, ne da bi o navedenem poročala Državnemu zboru, in smo potem čakali na rebalans, mislim da, do septembra 2020, pri čemer so bili vsi ti izdatki že realizirani in v resnici v Državnem zboru neke prave razprave ni bilo, ker smo govorili o nečem, kar je bilo že ad acta, podobno kot danes. Podobno kot danes. Vi, namesto da predlagate rebalans, kar bi morali, ker so se izjemno spremenili prihodki, ker so se izjemno spremenili odhodki mislim, da govorimo celo o približno 1,5 milijarde, ki je ostala zunaj, nepojasnjena in za katero vam v bistvu danes ni bilo treba ničesar pojasnjevati, ker ste prišli samo z odlokom, s katerim ste si pač določili večjo porabo. Niste pa prišli z rebalansom, kar bi morali, ker bi morali seveda tudi pojasnjevati točno vse spremembe pri prihodkih in odhodkih. Glede sprememb proračuna, če se dotaknemo leta 2022. Na prvi pogled se zdi vse lepo. Zdi se, da se delijo predvolilni bombončki, pa gradi se, tisti, ki so se, bomo rekli, upognili, so dobili nagrade. Ko pa se podrobneje pogleda, se vidi ponovno delovanje te vlade v kontekstu kršenja ustave. Če se ti ne upogneš željam, če nisi poslušen, potem si pač kaznovan. To je neka rdeča nič zadnjega leta. To smo lahko spremljali pri STA, to lahko spremljamo pri nevladnih organizacijah. Danes smo spet poslušali, kako je bilo v preteklosti, milijoni vrženi v nevladne organizacije pa v ne vem kakšne programe, zdaj pa se vlaga v domove – ja, vlaga se v beton, ja. Ker niste znali v načrtu za okrevanje pripraviti projektov, ki bi vlagali v ljudi, ste pripravili projekte, s katerimi se vlaga v beton in v raznorazne malverzacije, o katerih ne bi.

Realizacija investicij dosega na primer, če gledamo aktualno stanje, zgolj dobro tretjino planiranih. Črpanje evropskih sredstev spet izjemno slabo, pričakovanih 1,63 milijarde, realiziranih le 620 milijonov. Kljub temu pa realizacijo ocenjujete na 1,2 milijarde. Torej, vse je nekako v oblakih, ko pa pogledaš realno sliko, vidiš, da smo zelo daleč od nekih ciljev. nisi poslušen, če še enkrat povem, boš kaznovan. In tako so pri nas v tem trenutku zelo na udaru pravosodni organi, torej pravosodje. Sedela sem na odboru za pravosodje, na katerem je predstavnik Sodnega sveta opozoril na izjemne anomalije, ki se jim dogajajo. Opozoril, da so temu da je že bil potrjen finančni načrt, Sodnemu svetu, Vrhovnemu sodišču meni nič, tebi nič enostransko znižala nujno potrebna sredstva. Nujno potrebna sredstva. Potrebna – zakaj? Potrebno zato, ker ta vlada sprejema po tekočem traku neustavne odločbe, neustavne odloke, neustavne odločitve. Ustavno sodišče je prepolno raznoraznih pobud o presoji ustavnosti. Mislim, da jih je v preteklem letu vsaj osem ali 10, ki se neposredno tičejo ustavnih odlokov. Torej, dali ste jim izjemno veliko dela, na drugi strani že leta in leta slišimo o kadrovski podhranjenosti s strani državnega tožilstva. Torej imamo izjemno kadrovsko podhranjenost. Vlada jih je – ker je zame to neposredno Vlada naredila – obremenila s primeri, na primer z odločbami o prekrških, ki niso imele nobene pravne podlage in tako dalje in tako dalje. Kot rezultat tega je seveda prišlo do enostranskega znižanja sredstev. Niti dialoga niste vodili z njimi niti obvestili jih niste, v bistvu so nekateri sami slučajno opazili na spletu, ko se je To je seveda nedopustno in nesprejemljivo. To je absolutno v nasprotju z ustavno odločbo, na kar vas je tudi kolegica Heferle danes zelo lepo opozorila in vam je tudi pojasnila. Ampak jaz bom vseeno tudi sama določen pasaž iz te odločbe citirala in prebrala, ker se mi zdi zelo pomembno ponovno spomniti, kljub temu da to že večkrat iz seje v sejo ponavljamo, na eno izmed ključnih načel, in to je načelo delitve oblasti, kaj to načelo v resnici pomeni in zakaj si izvršilna oblast kljub tej neizmerni želji zakonodajne in pravosodne veje absolutno ne bo in ne sme podrediti. Pa tudi če poskušate to skozi finančno izčrpavanje, so to vseeno tako visoko moralne institucije, da si zaradi nekaj znižanih sredstev, verjemite mi, ne bodo dopustile ponižanja v kontekstu podrejenosti. Ker je izjemno pomemben, ključni deležnik demokracije ravno neodvisnost predvsem pravosodja. In ko pride predstavnik Sodnega sveta na Odbor za pravosodje in javno pove, da se je začelo po sodnih hodnikih govoriti, da so v resnici sodniki kaznovani, sankcionirani prek nižanja sredstev, ker njihove odločitve niso povšeči aktualni oblasti, ja, potlej morajo vsi alarmni zvonovi zvoniti. Morajo, ker če citiram odločbo Ustavnega sodišča, zelo jasno pove: »Sistem državne oblasti, kakor je uveljavljen v Sloveniji, temelji na načelu delitve oblasti na zakonodajo, izvršilno in sodno.« »Kot je poudarilo Ustavno sodišče že leta 1994, je za sodobno pojmovanje tega načela značilno, da so organi, ki opravljajo temeljne funkcije državne oblasti, pri svojem delovanju relativno samostojni in neodvisni od drugih organov, tako da nobeden od njih ne more prevladati.« Slišite torej? Ne more izvršilna oblast prevladati nad zakonodajno ali pa sodno ne glede na njene izjemne želje po tem. Ne more niti prek tega, da se enostransko nižajo finančna sredstva. Naprej: »Med njimi obstaja prefinjen sistem vzajemne kontrole, omejevanja, brzdanja …« brzdanje je ena taka lepa beseda, ki bi se je morda Vlada morala malo bolj poslužiti, »prepletene soodvisnosti in ravnovesja. Pri delitvi državne oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno ne gre za razmerje nadrejenosti ali podrejenosti, temveč za razmerje omejevanja in sodelovanja enakovrednih vej oblasti, od katerih vsaka deluje v okviru lastnega položaja in lastnih pristojnosti.« Ena izmed ključnih deležnikov, da se zagotovi neodvisnost in samostojnost organov, je seveda finančna neodvisnost. Na to opozarjajo tudi evropske institucije, k temu ste tudi nekako zavezani prek prava Evropske unije. Zato je nedopustno, da se enostransko, brez kakršnihkoli dialogov ta sredstva nižajo. Pa tudi če je danes državna sekretarka zanikala, v časopisu smo zelo lepo prebrali izjave vseh deležnikov, od tožilstva do sodstva, kako neposredno so se jim nižala sredstva, in jim verjamem. Na primer, če citiramo: »Na državnem tožilstvu se prvič soočamo s situacijo, da je z Ministrstvom za finance predhodno usklajen finančni načrt državnih tožilstev in Državnotožilskega sveta naknadno brez vsakršnega opozorila ali dogovora znižan.« Vi ste danes dejali, da to ni tako, saj se ni nič spremenilo. Lahko, da se ni nič spremenilo, ampak očitno ste spreminjali, ne da bi kogarkoli obvestili. Na Vrhovnem sodišču izpostavljajo problematiko povečanega števila nerešenih zadev kot posledico zmanjšanega obsega dela na sodiščih v zadnjih dveh letih zaradi epidemije. To pomeni podaljševanje sodnih postopkov. Ta država je plačala zelo visoko ceno zaradi dolgih sodnih postopkov. Ne vem, če si mi lahko ponovno privoščimo podobno situacijo. Vse sile bi morali usmeriti tudi v to, da se sodni postopki skrajšujejo, ne pa podaljšujejo. Vsi tisti covid dodatki vlade zaradi dela v izrednih razmerah bi morali biti usmerjeni drugam. Sodni svet. Za integralna sredstva za leto 2022 je bila določena kvota v višini 933 tisoč 518 evrov, ki jo je Sodni svet do postavljenega roka tudi evidentiral v aplikacijo za pripravo proračunov, na koncu se je vztrajalo pri lanskoletnih številkah, 777 tisoč evrov, in to ne glede na težko situacijo, v kateri se je znašla država po pandemiji. To je za redno poslovanje Sodnega sveta enostavno nevzdržno, ker bodo morali sami zagotavljati sredstva za delo štirih dodeljenih sodnikov.

Mislim, da so legitimno opozorili na težave, s katerimi se bodo soočali. Zato smo seveda predlagali v opoziciji amandmaje, ki bi poskušali vsaj tistim, ki jim lahko, ker ne moremo povsod vračati – ker ste določene člene zaprli tako, da se ne da – da vsaj tam, kjer lahko, vseeno sledimo ustavni odločbi in zagotovimo neodvisnost temeljnih organov, ki zagotavljajo načela delitve oblasti. Govorimo o Sodnem svetu, Vrhovnem sodišču, Vrhovnem tožilstvu, Ustavnem sodišču. Tudi Državni svet vas je po ponovnem odločanju opozoril, da ste posegli v njih finančno, čeprav ne bi smeli. Opozorila bi tudi, da morate vseeno razumeti, da ta netransparentnost, ki se je ponovno poslužujete, vzbuja nezaupanje tako pri nas kot pri državljanih. Sekalo se bo spet na nekih socialnih transferjih. Govori se na račun tega, da je izjemno nizka brezposelnost, ampak mi še za jutri ne vemo, kaj bo. Jaz se bojim z vsemi temi vašimi nerealnimi slikami, ki ste jih danes tukaj predstavili, kaj bo že naslednje leto, kaj se bo zgodilo po volitvah. Zdi se mi, kot da govorimo o pravljici, ki se bo končala v najvišji nočni mori, ko se zbudimo. Če boste vi zmagali, boste pač to nekako sami reševali, če ne, pa naj to nova vlada rešuje, vse v smeri »saj pa mi smo želeli, ampak niste nam dopustili«. Tudi sama seveda teh sprememb ne bom podprla in pričakujem, da boste popravili in da boste dejansko predlagali rebalans, kar bi v resnici tudi morali, ne pa na ta način zavajali državni zbor. Hvala.

Naj takoj uvodoma v svoji razpravi morda dopolnim ali odgovorim na retorično vprašanje, s katerim je postregla kolegica Meira Hot iz SD. Ja, Vlada bi morala prinesti rebalans proračuna, ampak prinesla je proračun. Zakaj? Zaradi tega, ker drugače kot pavšalno, na pamet in čez palec vlada Janeza Janše delati ne zna. Na tej točki vsega, kar smo videli v zadnjem letu in pol, ne vem, če je ta vlada tehnično, operativno sposobna pripraviti rebalans proračuna na način, da ta pije vodo. Da gre od postavke do postavke, pove, kje so se stvari realizirale, kje se niso in kam bi sredstva premaknili. V rokovanju z epidemijo nismo kar bi nam komuniciralo in pokazalo, da ta osnovni organizacijsko-politični know-how ta vlada premore, pa čeprav je še na začetku tega mandata Janez Janša osebno veljal za velikega državnega stratega, ki zna rokovati s podsistemi, za človeka, ki zna pohendlati krizo. Kaj se je zgodilo? Mislim, zadnja posledica, pod črto, je grozljiva slika okužb in obremenitve zdravstvenega sistema, ki jo gledamo. To je izvedbeni obraz, ki se preslikava potem tudi v proračunske številke, in podčrtujoči razlog, zakaj smo dobili de facto nov proračun, ne pa korektnega rebalansa, kot bi ga morali dobiti. Za ta proračun že od začetka obravnave vladno-koalicijska vrsta vzklika, kako je neverjetno socialen, razvojen, investicijski, kako so oni oh in sploh najboljši in kako smo vsi ostali običajni zmeneti. Med drugimi lahko potem slišimo neke pavšalne argumentacije, kako se bodo dvignile možnosti uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, recimo na področju štipendij. Mislim, da je bila ena izmed zadnjih razpravljavk z desne strani parlamenta tista, ki se je s tem trkala po prsih, pozabila pa je povedati, da se proračunske postavke za štipendije dvigujejo ne na račun revežev, tistih otrok iz najrevnejših družin, ki bi dobili višje štipendije, ampak na račun tega, da se pravica do socialnih štipendij širi tudi na krepko bogatejše družine. Po socialni zakonodaji, kot so jo napisali in zdaj prelili v številke proračuna ministrstvo za delo, bodo do štipendij upravičeni tudi otroci iz družin, v katere vsak od staršev prinese 2 tisoč evrov neto plače. Torej, gospodinjstva s 4 tisoč evri neto dohodka, njihovi otroci bodo financirani iz proračunskih postavk za štipendije iz malhe, ki je namenjena sicer revnim študentom. Počakajte malo, to ni socialna politika, to je antisocialna politika. Vzel si revnim in dal bogatim. Če kaj, je to argument proti temu proračunu, ne argument za proračun. Če se sprehodimo čez ostale socialne postavke in obraze socialnosti, kot jih Vlada hvali, bomo našli prav enake rezultate. Povsod je nek tak kleč, kjer se za nekim na videz legitimnim argumentom v resnici skriva prerazdelitev sredstev prej k bogatejšim kot k revnejšim. Recimo v odzivu na mojo predhodno razpravo je vladna predstavnica nekako uspela povezati izplačevanje denarne socialne pomoči s kvazisocialnim argumentom, češ, ja poglejte nas, mi pa dvigujemo splošno olajšavo pri dohodnini. Ja pa kaj ima to dvoje zveze? Kot prvo, splošna olajšava in njen dvig, ki ga predlagate, bo daleč najbolj koristil tistim, ki imajo največje plače. Smo spet pri tem, jak socialni ukrep. Drugič. Mnogo koristnikov denarne socialne pomoči nima nikakršnih prihodkov. Kako ti bo kakršnakoli splošna olajšava pomagala, če ti plače ne dobivaš, da bi to olajšavo koristil? Prosim, povejte mi. Tudi to je retorično, ne morete mi, zaradi tega ker tega preprosto ni. Čeravno nam trend revščine skače navzgor kljub vsem silnim milijardnim izdatkom. Kljub vsemu hvalisanju vlade, kako je to socialna vlada, kako je za vsakega nekaj, za nikogar nič in podobne zgodbe, v proračunu, znova se vračam k postavki za leto 2022, zasledimo znižanje sredstev za denarne socialne pomoči za 32 milijonov evrov in potem za leto 2023 še za dodatnih 21 milijonov evrov. Argumenta za to znižanje ni, medtem ko družbene okoliščine pravijo, da bi bilo te postavke potrebno zvišati. Zakaj? Prvič. Revščina oziroma v tem konkretnem slučaju koristniki denarne socialne pomoči, prejemniki socialne – številke niso neposredno povezane s številkami gospodarske rasti v državi niti ne s stopnjo zaposlenosti. Ker imaš cele skupine ljudi, ki so odrezane od trga dela, ki ne morejo priti do službe, pa če se na glavo postavijo, ne glede na to, kakšna je gospodarska rast, ne glede na to, koliko je prostih delovnih mest. Za te ljudi moramo kot skupnost poskrbeti. Ne v odstotkih BDP, ampak skozi redistributivne mehanizme države, poznane kot socialna država. Njim je namenjena denarna socialna pomoč. njimi so dolgotrajno brezposelni, kratkotrajno brezposelni lahko koristijo nadomestilo za brezposelnost in tako, to so pa reveži reveži. Ja, imamo med njimi tudi tako imenovane revne zaposlene, ljudi, ki hodijo v službo, ljudi, ki delajo, pa so tako slabo plačani, da od svojega dela ne morejo preživeti. Ali delajo v nekih čudnih delovnih razmerjih, vprašljivo, koliko legalnih, da prejemajo tako nizke dohodke, kolikor jih, ali ne morejo priti do polne zaposlitve ali kakorkoli. Seveda je v luči vsega dvigovanja stroškov v življenju, s katerim smo soočeni še posebej v zadnjih nekaj mesecih, potrebno zagotoviti sredstva, da se bo ljudem pomagalo preživeti. Ni to osnova solidarnosti in osnova socialne države? Absurdno je, da se v razmerah, kjer se ti hrana pesjansko draži, kjer se ti stopnjuje energetska revščina, ljudje nimajo za kurjavo in tako naprej, znižuje potem postavko za denarne socialne pomoči. To je čirule čarule proračun! Na tem mestu se niti ne pogovarjamo več o politikah, torej kaj so prioritete, ki naj jih zasleduje posamezna vlada. Tu se pogovarjamo o tem, da je nekdo vzel nek list papirja pa gor nekaj načičkal glede na to, kako je vrgel kocko. Tako je zgrajen ta proračun, konkretno na primeru postavke za denarno socialno pomoč. Pa uskladiti bo treba minimalne življenjske stroške kot osnovo, kot sidro, na katerem se obračunava višina denarne socialne pomoči pa še kakšen drug socialni transfer tudi. Ali je ta preračun zajet v ta proračun? posledice bodo precej višji izdatki, glede na to, kako zelo se je podražilo življenje, odkar je bilo to nazadnje poračunano kakšnih pet let nazaj. Ni. Vi se delate, kot da je vse normalno, da je vse okej. Predvidevamo, da bo zaposlenost rastla, da se bo na ta račun število koristnikov denarne socialne pomoči znižalo in vse ostale dejavnike bomo zanemarili, vključno z dejstvom, da je že ta raven brezposelnosti, ki jo imamo v tem trenutku, nekaj, kar bi Mednarodni denarni sklad označil za – seveda, to je abotno, pa vendarle – naravno stopnjo brezposelnosti. Se pravi, tukaj smo, če vzamemo vaše številke, vaše statistike, ki jih sam jemljem malo z rezervo, pa vendar, če jih vzamem za suho zlato, kaj dosti socialni izdatki na račun večje zaposlenosti ne morejo pasti. Ne gre, ker imaš skupine ljudi, ki so izločene iz možnosti trga dela, kot ga imamo pri nas, in to je to. Pri tem, da se isti mehanizmi, torej minimalni življenjski stroški, uporabljajo ne le za izračun denarne socialne pomoči, kjer ste jih očitno zanemarili, temveč tudi za druge stvari, varstveni dodatek na primer. Potem imamo pa zdaj že mesece opravka z vladnokoalicijskimi kasetofoni, ne z enim, več njih, ki neprestano ponavljajo, kako so oni poskrbeli za upokojence, kako je vse super, tega v preteklosti še nismo videli, vsi ostali sedijo na zadnji plati in se po njej praskajo, zdaj se pa končno domovi za starejše gradijo. No, dajmo pri tej trditvi, da se gradijo domovi za starejše, začeti. Kolikor jaz vem, se ne gradi nobenega doma za starejše. Kakšna dva sta kot zatečena primera v dokončanju izgradnje, vse ostale pa, prej je tovariš Siter že izpostavil, imamo kvečjemu pisma o nameri. Pa kakšna pisma o nameri so to?! Vam bom povedal domač primer iz svoje Škofje Loke. Mi imamo dobro delujoč dom za starejše, v nekdanji vojašnici je predvideno tudi zemljišče za širitev oziroma za dodaten dom za starejše občane. Je to zemljišče, v katerega bi vlada Janeza Janše investirala za izgradnjo javnega doma za starejše? O ne, kje pa! Škofja Loka je precej zaželen okraj za bivanje, zato so ga seveda, normalno in logično v njihovih glavah, odkoncesionirali na javnem razpisu avstrijski korporaciji, da bo morda nekoč tam zgradila dom za starejše občane in mastno, zagotovo ne neprofitno, kot bi morala biti javna oskrba, zaračunala oskrbovancem in njihovim družinam. V povprečju so cene v zasebnih domovih 20 oziroma 25 % dražje kakor v javnih domovih. Seveda, v zasebnem domu, tudi v koncesijskem domu ti plačaš korporaciji oziroma zasebni firmi še en strošek njihove investicije. V primeru javnega doma je to nekaj, kar država kot socialna država vzame nase. lahko je takšne domove za starejše graditi – čeravno jih ne, zgolj sprožate postopke za začetek – če preprosto zasebniku prepustiš lukrativno, dobičkonosno dejavnost, jo zraven podkrepiš še s proračunskimi viri in potem rečeš, ja poglejte, saj mi pa skrbimo za starejše. Ne. Kar ste vi naredili, je, da ste odprli trg za zasebno korporacijo, ki bo a) mastno računala oskrbovancem, starejšim, njihovim družinam in b) dom vzpostavila, če vzamemo v roke vašo kobajagi zakonodajo o dolgotrajni oskrbi, ki bo ta dom zgradila s podporo javnih sredstev. Pa kdo ne bi šel v takšen biznis?! Ti imaš zagotovljen trg, kjer lahko ljudi odiraš, kolikor jih želiš, zaradi tega ker imajo stvarno življenjsko potrebo po postelji v domu starejših, investicijo ti pa podpira še država iz proračuna. Vav! Kar me pripelje tudi do dodatkov iz pekapejev za upokojence, tako imenovanih solidarnostnih dodatkov. Tudi to naj bi bil en odraz vlade, kako je ta vlada socialna, češ, poglejte proračun, mi skrbimo za starejše tudi skozi skozi PKP-je in dodatke. Za začetek: dodatki za upokojence so bili izplačani stopničasto in ne po funkciji. Se pravi, 1 evro v penziji razlike se je poznal 50 evrov pri dodatku. Tisti, ki je imel za 1 evro večjo pokojnino, tam, kjer je bil posamezen prag, se mu je poznalo tudi do 50 evrov pri dodatku, ki ga je prejel. Pravično? Fer? Pošteno? Nikakor. In še vsa ta sredstva, ki so vendarle šla in imajo socialno komponento, ki je vendarle ne moremo zanikati ne glede na to, kako tehnično slabo so bila izvedena tudi znotraj sebe, nepošteno izvedena, se sedaj zaletijo v zid, ki se mu reče dvig cen oskrbnin v domovih starejših občanov. 5,6-odstotni dvig teh cen. To je podražitev, ki jo je Vlada s politično odločitvijo naprtila neposredno najrevnejšim upokojencem in njihovim družinam. Nobene nujnosti ni, prav nobene, da bi se upravičen dvig plač zaposlenih v zdravstvu in skrbstvu medicinskih sester prevedel v dvig cen za oskrbovance. Nobenih. Torej vidimo, vse te dodatke za upokojence bodo pod črto na koncu dneva požrle višje oskrbnine v domovih za starejše občane. To nima nikakršnega smisla. Pustimo, da je nefer, in pustimo, da gre za politični blef, gre za vlado brez koncepta, gre za ukrepe brez koncepta. Brez koncepta je tudi ta proračun, ker je osnovan na takih ukrepih in jih jemlje v številčne okvire in jih namerava tudi nadaljevati. Dva amandmaja, ki poskušata proračun uskladiti z dejanskimi družbenimi potrebami in z dejanskim družbenim stanjem. Prvi amandma daje denar na postavke za denarno socialno pomoč v višini 40 milijonov evrov. Kot rečeno, kljub temu da je vsaj po statistiki raven brezposelnosti upadla, se to ni prevedlo v zmanjševanje revščine. Prav nasprotno, v resnici smo spet soočeni z dvigovanjem trenda revščine, potem ko se je zadnjih nekaj let ta zmanjševala. In če vzamemo v zakup, kako zelo se v zadnjem času še posebej dražijo energenti pa hrana pa tako naprej, to pomeni eno samo stvar – ne manj denarja v proračunu, kot pravi Vlada, za socialne pomoči bo potrebnega več denarja in več proračunskega commitmenta. Drugi amandma. Iz proračuna želimo dofinancirati dvig plač medicinskih sester in drugega skrbstvenega osebja. Postavka, ki tu ni pokrita, je težka 16 milijonov evrov. Teh 16 milijonov evrov v Levici želimo, da se ne prevali na pleča revnih upokojencev in njihovih družin, ampak da višje plače v domovih starejših pokrije državni proračun. Saj zato ga pa imamo, zato pa plačujemo davke v tej državi. Ne zato, da se z njimi vlada Janeza Janše balina, minister Tonin pa igra vojačka Hlačka in kupuje oklepnike. In ker imate ravno tako zelo radi oklepnike in ker ima orožje ravno tako visoko prioriteto v tem proračunu, naj zaključim še z naslednjim prevodom naših amandmajev. V proračunu najdemo v razvojnih programih na Ministrstvu za obrambo številko 536 milijonov evrov, kolikor denarja naj bi šlo do leta 2026 samo za oklepnike. Zgolj za zanimivost – ker gre za proračunsko debato, ne za debato o Ministrstvu za obrambo, zgolj za zanimivost torej – naj povem, da je strošek oklepnikov, predviden v famoznem Toninovem zakonu, za 130 milijonov evrov manjši od tega, kar je v proračunu. Se pravi, še več denarja bo šlo za oklepnike, kot je bilo predvideno v tistem posebnem zakonu. Več različnih je predvidenih za nabavo, med njimi so tudi osemkolesniki. Po številkah, ki jih imamo, naj bi posamezen osemkolesnik boxer stal 7,6 milijona evrov. Vlada se trudi, da jih kupi čim več in da jih kupi za čim več denarja. denarja. Kot rečeno, naj omenjena amandmaja, tako za denarno socialno pomoč kot za financiranje dviga plač medicinskih sester in osebja v zdravstvu, skrbstvu, prevedem v oklepnike. Za pokritje predvidenih stroškov denarnih socialnih pomoči v proračunu potrebujemo sredstev v obsegu pet do šest oklepnikov. Se pravi, kupili bomo pet do šest boxerjev manj na račun tega, da bomo pomagali siromakom v naši državi, revnim Slovencem. Nagovarjam vas v vladi in koaliciji, ki se tako rada trka po prsih, kadar je treba pomagati beguncem, rekši, dajmo najprej za svoje poskrbeti. Evo, obračam argument: dajmo dajmo za revne ljudi v tej državi poskrbeti. Dajmo poskrbeti za svoje, ki že tako ničesar nimajo, ki jih je družba pustila na cedilu, ki potrebujejo denarno socialno pomoč, da si približno poštrikajo mesec, namesto da ta denar mečemo tujim vojaškoindustrijskim kompleksom. Slovenski reveži že tako ničesar nimajo, tuji orožarski kapitalisti pa zelo veliko. Oziroma dva do tri oklepnike lahko pustimo na drugi strani Atlantika na račun tega, da iz proračuna pokrijemo dvig oskrbnin v domovih starejših kot posledico dviga plač skrbstvenega in zdravstvenega osebja, namesto da se ta strošek prenaša na pleča oskrbovancev v teh domovih in družin, ki jim pomagajo financirati njihovo bivanje v domovih starejših. Zgolj pet do šest oklepnikov za normalne denarne socialne pomoči in zgolj dva do tri oklepnike za to, da ljudje ne bodo plačevali več za svojo domsko oskrbo.

suhoparne številke, za katerimi so pa lahko skrite, dostikrat so, zelo krute in težke usode navadnih državljank in državljanov. Glede na to, da smo v času, ki je takšen, kot je, zelo kaotičen, kaotično-dinamičen, bi pričakoval, da ko boste prinesli te proračunske dokumente, bodo res dodelani, pripravljeni, ne pa z neko verzijo »lahko bi« ali pa »bomo«. Tako ne gre. Tudi ko človek v osnovi pregleda, bom rekel čisto površno, te proračunske dokumente, je prvo, kar ga zbode v oči, to, da imaš občutek, da se v tem času najhujše epidemije oziroma pandemije, zdravstvene krize ne borimo proti virusu, ampak proti fizičnemu sovražniku. Oziroma da smo celo mogoče, ja, ogroženi od nekoga zunaj. Glede na to, kaj vse se kupuje oziroma katere postavke so v teh proračunskih dokumentih. Glavne postavke v teh proračunskih dokumentih so nakupi orožja. Ne za Slovensko vojsko, ampak nakupi orožja. Gremo naprej. Prej je bilo dostikrat izrečeno tudi glede tega, da se spet te postavke znižujejo glede socialnih transferjev oziroma podpor, po domače povedano, za nezaposlene.

kar velike težave z odpuščanjem delavcev in z zaprtjem tovarne Safilo, spet ne razumem, zakaj se ta postavka znižuje. Ker kolikor jaz vem in se pogovarjam, si toliko novih delovnih mest

da se zadeva zaključi. Kar mene osebno zelo veseli, in to moram tudi povedati, je, da smo se vsi poslanci Spodnjega Podravja res konkretno borili za ta urgentni center oziroma za blok urgentnega centra, ki bo končno, po mojem, v tem času oziroma vsaj v naslednjih letih zaključen.

prav na temo dokončanja teh urgentnih centrov po Sloveniji oziroma pravzaprav tega urgentnega centra na Ptuju. Tudi jaz osebno sem predlagal Vladi, in to letos 23.

mene osebno tudi zelo zbodlo v oči oziroma mi je bilo zelo sumljivo vse skupaj, da bo Splošna bolnišnica Ptuj morala sama

oziroma tudi s stališča vseh ljudi tam okrog nas nedopustno, ker bi bilo prav, da potem v celoti država prevzame ta znesek oziroma da sama v celoti prispeva ta finančni del, ki ga mora.

oziroma pomagati ljudem, ki so bili prizadeti zaradi covid krize, na drugi strani pa ti nakupi orožja, ki v tem času ne samo, da niso smiselni, dejansko so tudi neekonomični.

za zdravstveno oskrbo oziroma bolnice, pa kar je zelo pomembno, na kar se pozablja, tudi za primarni nivo medicine oziroma zdravstvenih domov. Je, kot da bi bili pozabljeni, po domače povedano, družinski zdravniki in ta osnovna zdravniška oskrba, kot da bi bili malo pozabljeni od države oziroma namerno zapostavljeni od države.

tako malo nekega zdravega razuma pa je treba pokazati pa tudi neki ratio vklopiti, enostavno je ta proračun v takšni obliki, kot je – pustimo zdaj to, zakonit, nezakonit, neustaven, kar tudi je

Ja, dostikrat se sliši zelo zanimivo. Ne bom rekel, da dobro, ker če bi bilo dobro, bi bilo tudi za ljudi, ampak so dejansko dostikrat stvari tako nastavljene, da se sliši dobro za ljudi, za ljudi, ko malo bolj temeljito pregledaš oziroma pogledaš v drobovje proračuna oziroma teh proračunskih dokumentov, pa ugotoviš, da so v resnici stvari precej drugačne oziroma da ne štimajo. Hvala.

Kaj reči po skoraj sedmih urah razprave o proračunu? Verjetno so ljudje, ki nas spremljajo in poslušajo, zdaj eno, zdaj drugo stran, govorimo pa seveda o številkah, upravičeno zmedeni.

nam napišejo nekateri, in ne razlagamo enega in istega, ampak poskušamo realno oceniti nekatere stvari, ki se tičejo tega proračuna. Verjamem, da mora koalicija govoriti in najti tiste glavne teme in predstavljati, kako je vse lepo in kako je vse fajn. Dejstvo pa je eno, dejstvo je – se strinjam – da je gospodarska rast relativno dosti visoka in da je brezposelnost zelo nizka. Tukaj celo mi ne moremo reči, da te številke ne držijo, vendar vendar se moramo vprašati, zakaj. Zato ker je zadaj ogromno dolžniškega denarja. Država se je preprosto, zato da smo prišli do teh rezultatov, da lahko vi danes razlagate, kako je v tej državi vse dobro, abnormalno zadolžila.

Danes smo glede covida, glede zdravstvenega sistema žal v Sloveniji na kolenih kljub vsemu porabljenemu denarju v zadnjem letu pa pol. In kaj me najbolj skrbi, in verjetno smo vsi žalostni in verjetno tudi malo prestrašeni zaradi tega? Prvi na svetu smo po številu covid bolnikov glede na prebivalca. Naš zdravstveni sistem je kolapsiral in ga rešujejo ta moment naši medicinske sestre, zdravniki, prostovoljci, tudi vojska od danes naprej. Samo ti nam bodo lahko pomagali. Vmes pa ugotovimo, če poslušamo ministre kakšne dva, tri dni nazaj, da ne moremo nobenih ukrepov več sprejeti, da bi lahko pomagali, da bi šli v lockdown, da bi bolj zapirali gospodarstvo in tako naprej, da bi poskusili zajeziti ta zdravstveni problem, ker bo država enostavno bankrotirala. To je rekel minister za gospodarstvo, pri vsem tem denarju pa pri vseh teh lepih besedah in pri vseh teh zgodbah, ki smo jih danes slišali. Tum smo nekje naredili napako, nekje smo se ušteli.

jaz imam občutek, da mimo Ministrstva za finance prileti katerikoli minister ali pa katerikoli poslanec, ki podpira to koalicijo, in reče, jaz pa za glas, ki ga bom dal, potrebujem še to pa to, in se seveda nekontrolirano projekti odpirajo. Nekateri ministri ne morejo niti čelade sproti dol dajati, ker hodijo iz občine v občino, polagajo razne kamne, režejo trakove, pišejo pisma o nameri, da lahko nekateri govorijo, da se v tej Sloveniji Nekatere stvari se sploh še ne gradijo! Nekatere pa se. Ampak tam, kjer se, če pogledamo glede na gradbeništvo, smo za moje pojme vse skupaj pregreli. Glede na to, da ni dosti delovne sile, glede na to, da so surovine vsak dan dražje, smo na nek način po mojem naredili tudi napako. Vsega ostalega, kar se tiče domov, šol in tako naprej, se pa še čisto nič ne gradi. Se pa res pišejo pisma o nameri, to pa ja. In me je strah, da naslednja vlada ne bo mogla izpolniti 20 % tega, kar ste vi obljubili v zadnjih 14, ali pa da ne govorim dveh, treh mesecih.

Zdaj pa zelo preprosto. Drži, vsak bo imel nekaj centov več v žepu. To, kar je rekel tudi Marko tisti, ki imajo minimalno plačo pa ki so podplačani, bodo imeli na letni ravni sto evrov, tisti, ki imajo večje plače, bodo imeli mogoče na letni ravni 500 evrov, ampak kdo še ne bo imel? Proračun. Mi bi pa radi sfinancirali vse investicije v tej državi, mi bi radi imeli dosti socialnega denarja, mi bi radi imeli dosti denarja za zdravstvo, mi bi imeli dosti denarja za javno šolstvo. In ker ga ne bomo imeli, kdo bo na koncu plačal največji davek – – upam, da to ne bo uspelo – za takšno dohodninsko zakonodajo? Tisti z najmanjšimi dohodki. Pa saj to je zelo preprosto. Saj ne rabiš biti doktor ekonomije pa imeti Nobelove nagrade za ekonomijo. Tega ne razumem. Da ne govorim o dolgotrajni oskrbi in tako naprej. Da ne govorim o amandmajih, ki jih določeni poslanci, ki vas podpirajo, vlagajo in tako naprej, da se delajo razne podružnične šole, kar je sicer super, ampak to se dela samo za glas, tega ker rabite še dva, tri mesece biti na pozicijah, da boste naredili svojo nalogo, ki jo pač morate narediti.

na BDP in s tem ste naredili največje težave za našo državo. Tega je mene najbolj strah. Namesto da bi se danes v Evropi in se pogovarjali, kako bomo ta fiskalna pravila na neki način omehčali, kako se bomo znotraj te države dogovorili, našli 60 glasov in poskusili tudi naše fiskalno pravilo za naprej ne glede na to, katera vlada pride, malo omehčati, da ne bomo imeli težav, se o tem seveda ne moremo pogovarjati. Potem bomo pa spet vsi

podpredsednica. Z velikim spoštovanjem, državna sekretarka, da ste danes tukaj, ampak jaz se ne spomnim, da ko sprejemamo proračune, v Državnem zboru ne bi sedeli ministri, minister za finance ali pa državni sekretarji. Tega še ni bilo, da se mi poslanci sami med sabo pogovarjamo pa sami govorimo, kaj bi bilo fajn in kaj ne bi bilo fajn, ne vidim pa niti enega ministra pa niti enega državnega sekretarja, razen vas v soboto in tako naprej, kar je normalno, saj ste državna sekretarka za finance. Že ta odnos do Državnega zbora, da ne govorim, da ste Državnemu zboru na nek način vzeli denar, pa mu ga ne bi smeli, pa da ste denar vzeli Državnemu svetu pa da ste denar vzeli Vrhovnemu sodišču pa Tožilstvu pa Sodnemu svetu in tako naprej.

ko boste prišli v svoje volilne okraje, boste rekli, v proračunu, v postavki imam pa krožišče, imam šolo, imam tisto, imam drugo, vse imam, samo povejte tem ljudem še, da bodo morali to v roku nekaj let vse plačati. Sicer je pa minister v soboto jasno povedal, da se zaveda, da bo treba to vse plačevati in da bo treba v nadaljevanju – to je tudi zapisano v vaših dokumentih – sprejeti novo pokojninsko reformo, da bo treba sprejeti nov davek, govorim o nepremičninskem davku, in sprejeti še kakšne ukrepe, ki bodo na eni strani dvignili prihodke, po drugi strani pa na neki način zmanjšali odhodke. Saj to je jasno povedal, samo vprašanje je, katera vlada bo to delala.

Po eni strani se hvalijo v Vladi, koliko so dali občinam, po drugi strani bi jim pa z Zakonom o dohodnini, po katerem občinam pripada 54 % te dohodnine, ta denar vzeli saj, tolikokrat bom jaz povedal te stvari, kot ste vi povedali, da imate gospodarsko rast. Samo to je razlika. Gospodarsko rast pa kako je nizka brezposelnost. Vse številke žal držijo. Samo na koncu se bo moralo še nekaj iziti, na koncu bomo morali pa še vse te poceni kredite, o katerih vi pravite, da so celo brez obresti in tako naprej, kar tudi drži, plačati. Vse Vse vas, kolikor vas je zdajle še v dvorani, vprašam: če bi vam dali zdajle milijon evrov kredita brez obresti, brez vsega, ga upate vzeti pa ga čez pet let vrniti, milijon evrov? Kdo ga upa vzeti?

Maseratija pa bi šel malo na Maldive pa tako naprej, nekdo bi si pa mogoče novo hišo naredil pa še eno hišo naredil pa fasado naredil pa tako naprej. Jaz te razlike ne vidim. Če investiramo, ker pravite, da investiramo, kako bomo dobivali ta denar nazaj?

Privoščim pa tistim občinam pa tistim poslancem, ki ste uspeli v zadnjih tednih zlobirati za svoje kraje nekatere projekte. Upam, da bodo ti projekti dokončani. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede na to, da smo izčrpali seznam trenutno prijavljenih razpravljavcev in da nam je do izteka današnje razprave ostalo samo nekaj minut, predlagam, da na tej točki prekinemo sejo in jutri odpremo nov krog prijav. Naj še Naj še preberem obvestilo, da prekinjamo 2. točko dnevnega reda in bomo 27. sejo Državnega zbora nadaljevali jutri, 17. novembra 2021, ob 9. uri. Lep večer vsem! Hvala